Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam nadaljevanje 28. seje Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Franc Jurša, dr. Franc Trček, mag. Bojana Muršič, Nik Prebil od 9. do 11. ure in od 15.30 do konca,

Predrag Baković od 15. ure dalje, Mihael Prevc od 9. do 14. ure, Iva Dimic od 15. ure dalje, Marko Bandelli od 12. ure dalje, Aleksander Reberšek, mag. Dušan Verbič, Aljaž Kovačič, Mateja Udovč, Suzana Lep Šimenko, Nada Brinovšek, Karmen Furman in Primož Siter od 9. do 13. ure. Vse prisotne lepo pozdravljam! Nadaljujemo s **prekinjeno 1. točko dnevnega reda – Vprašanja poslank in poslancev.** Danes bo na štiri vprašanja poslank in poslancev opozicije ter na vprašanje poslanca vladajoče koalicije odgovarjal predsednik Vlade. Vsak poslanec oziroma poslanka ima za postavitev vprašanja na voljo tri minute, predsednik Vlade odgovori na vprašanje v največ petih minutah. Poslanec, ki ne bo zadovoljen z odgovorom, lahko zahteva dopolnitev odgovora, ne more pa postaviti dodatnega vprašanja; poslanke in poslance prosim, da ste na to pozorni. Obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora poslanec predstavi v dveh minutah, dopolnitev odgovora pa sme trajati največ tri minute. Poslanec, ki postavi vprašanje, lahko zahteva, da se na naslednji seji opravi razprava o odgovoru predsednika Vlade; o tem odloči Državni zbor brez razprave in obrazložitve glasu.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 Prehajamo na predstavitev poslanskih vprašanj. Poslansko vprašanje predsedniku Vlade bo najprej postavil mag. Andrej Rajh. **MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB):** Hvala lepa. Spoštovani predsednik Vlade! V Sloveniji kot tudi v svetu smo priče rekordni rasti cen energentov. Zadnja dva meseca, odkar traja praktično ogrevalna sezona, ne mine dan v Državnem zboru, ko o tem ne bi razpravljali. Na svetovnih trgih in tudi v Sloveniji rastejo praktično vse cene energentov, od zemeljskega plina, električne energije, kurilnega olja, premoga, posledično pa tudi emisijskih kuponov. Vse to seveda vpliva na stroške ogrevanja, kar je v zimskih časih zelo velik in pereč problem. Zavedati se moramo, da so cene na svetovnih borzah zrasle za 100, 200, celo za 500 %. In tako niso ogrožena zgolj gospodinjstva in javni zavodi, ogroženo je tudi gospodarstvo. Kljub navedbam in odgovorom Vlade, da bo nekaj na tem področju storila, se do zdaj praktično ni zgodilo nič, medtem so pa gospodinjstva in gospodarstvo že dobili prve višje položnice. V tem času sta tudi iz poslovnih razlogov prenehala poslovati oziroma prenehala prodajati električno energijo dva manjša dobavitelja električne energije, Elektro Prodaja E.U. in Telekom Slovenije, kar je imelo za posledico, da je 20 tisoč odjemalcev ostalo brez dobavitelja in imelo za posledico celo do 400

Najprej nekaj glede širše slike. Vsi ukrepi, ki so lahko učinkoviti, morajo imeti v času, morajo imeti v času, ko se sprejemajo odgovori na nekatera ključna vprašanja, eno od teh ključnih vprašanj je, koliko časa lahko takšna situacija traja, in to je pač dilema in okoliščina, o kateri bo razpravljal tudi Evropski svet v četrtek, se pravi, čez dva dneva. Dobili smo v zadnjih dneh poročila obeh energetskih evropskih regulatorjev. Glede tega temeljnega vprašanja je nekje ocena, da lahko to stanje z različnimi nihanji traja do marca oziroma aprila, potem pa se bo stanje na energetskih trgih, kar se tiče ponudbe, povpraševanja in posledično pritiska na cene, umirilo. To je prvo. Drugo. Podobno rast cen, še posebej, ko je šlo za naftne derivate, in vedno temu sledijo tudi cene zemeljskega plina, smo imeli nazadnje jeseni leta 2018. Oktobra leta 2018 je bila cena sodčkov surove nafte še višja, kot je danes, in tudi maloprodajne cene so bile še višje, čeprav so bile regulirane, pa takratna vlada ni sprejemala nobenih ukrepov. In podobna situacija je bila tudi kakšnih 7 let pred tem in 5 let pred tem. Skratka to se v ciklih ponavlja. Ocena evropskih regulatorjev je, da ne gre za neko trajno zadevo, ki bi nas spremljala v prihodnja leta, ampak da je to pač nihanje na trgu, na katerega se naj ne bi

Iz tega poskusa pojasnitve odgovorov na nekatera ključna vprašanja na evropski ravni, in Slovenija je seveda vpeta v evropski in seveda tudi svetovni energetski trg, izhaja, da so pač na voljo oziroma sprejemljivi in v skladu z pravili skupnega evropskega trga ukrepi, ki so kratkoročni, se pravi ukrepi, s katerimi naslavljamo neposredne probleme predvsem tistih, ki so najbolj prizadeti z dvigom cen. In ta vlada je, gledano z vidika obsežnosti teh ukrepov ali pa predlogov, ker nekateri pač še niso sprejeti, verjetno posegla po širini, po kateri, vsaj ko gre za targetirano pomoč posameznikom, ni posegla nobena druga evropska država.

je Vlada dodala v 10. protikoronski paket ta draginjski dodatek za upokojence, za preko 300 tisoč upokojencev in nekaterih drugih, posebej socialno šibkih kategorij. In ta zakon imate že en mesec v Državnem zboru. Stal je v proceduri zaradi tega, ker se je zavlačevalo s sprejetjem Zakona o dolgotrajni oskrbi. Zdaj je ta pot odprta in jaz upam, da bo Državni zbor ta zakon sprejel do konca tega leta, tako da bo možno v začetku prihodnje leta ta draginjski dodatek izplačati več kot 300 tisoč tistim, ki so dejansko s temi cenami najbolj prizadeti. To je bistveno večja kategorija, kot jo je naslovila katerakoli druga država članica Evropske unije s tem neposrednim targetiranjem. Kar se tiče podjetij, je skupina, ki jo je Vlada ustanovila, predlagala preučitev možnosti spustitve stopnje davka na dodano vrednost z višje na nižjo.

Hvala lepa za izčrpen odgovor. Kot ugotavljate, je situacija težka, in tega se zavedajo tudi ministri na ravni EU. Kot ste povedali, bodo take cene trajale do konca ogrevalne sezone, približno marca, aprila, take so prognoze. Mi menimo, da je prav, da se ukrepa takrat, ko kriza nastopi, in da so potrebni učinkoviti in hitri ukrepi za naslavljanje te težave, ker kdor da takrat, ko je potrebno, dvakrat da. Res je, Vlada je pripravila pakete, ki naslavljajo težave ljudi, ampak vendar te podražitve, ki smo jim priča, draži se hrana, draži se energija, dražijo se drugi življenjski stroški, ki so tako visoki, da je praktično težko z različnimi dodatki te podražitve nekako izničit. V stranki SAB smo bili proaktivni in smo predlagali, da bi lahko neizkoriščene turistične bone porabili tudi za plačilo energentov. Mi smo mnenja, da ljudje, ki si niso mogli privoščit dopusta, ki niso šli v toplice, ki niso šli v hotel, ki jih niso porabili za to, da so si v restavraciji privoščili kaj za jesti, da so ti ljudje tisti, ki so ogroženi. In glede na to, da je polovica letošnjih bonov še neizkoriščenih in da so neizkoriščeni tudi lanski boni, se nam zdi smiselno, da se nabor za njihovo uporabo smiselno

razširjeni tudi na nekatere kulturne in ostale storitve. Niso bili samo pomoč ljudem, ampak tudi pomoč predvsem tistemu delu storitvenega gospodarstva, ki je bilo najbolj prizadeto. Se pravi, cilj ni bil, da nekdo dobi te bone in jih porabi za karkoli, v tem primeru tudi za plačilo energetskih položnic, ampak za storitve, zaradi katerih ne bo prenehala dejavnost v tistih storitvenih dejavnostih, ki so bile najbolj prizadete v času epidemije. Če zdaj spremenimo namen, potem je verjetno treba zagotoviti za ta del storitvenih dejavnosti, kjer ne bo prišlo toliko dodatne pomoči, kot je bilo predvideno, neke dodatne vire. In s tega vidika se meni to ne zdi racionalno. Na mizi je predlog, ki ga bo vlada obravnavala verjetno konec januarja, ko bomo bolj natančno vedeli, kakšne so vse te posledice podražitev, da se znotraj te širše kategorije, ki jo zdaj naslavljamo, gre predvsem za upokojence z nizkimi pokojninami, še posebej pomaga tistim, ki prejemajo še različne socialne prejemke, to je kategorija nekaj čez 60 tisoč naših rojakov, in sicer s posebnimi energetskimi vavčerji, ki bi se financirali iz skladov, kjer sredstva zbiramo targetirano. Ta možnost je dana v okviru tega nabora možnih ukrepov s strani Evropske komisije in je na mizi in jo bo pač vlada uporabila, če bo ta situacija trajala tako, kot se pač predvideva. Mislimo, da bi bilo to bistveno bolj targetirano, kot če se spreminja namen turističnih bonov, ker turistični boni imajo dvojni namen − pomagati ljudem pa tudi dejavnostim, ki so bile posebej prizadete. In da bodo ljudje lahko te bone dejansko uporabili, je Vlada že podaljšala veljavnost te druge izdaje, za veljavnost prve izdaje pa je predlog za podaljšanje v 10. protikoronskem paketu.

in aktualna, predlagam, da Državni zbor na eni od prihodnjih sej opravi na to temo razpravo s ciljem, da se zagotovi varna, zanesljiva in cenovno dostopna oskrba z energijo. Hvala lepa. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri v okviru glasovanj. Naslednji bo poslansko vprašanje predsedniku Vlade postavil Ivan Hršak. Hvala za besedo, predsednik. Spoštovani predsednik Vlade. Predsednik Vlade Republike Slovenije ste postali 13. marca 2020. Ker se mandat te vlade počasi izteka, je dosedanje delo vlade smiselno ocenili. Kot predstavnik stranke Desus in član Poslanske skupine Desus, ki prvenstveno zastopa slovenske upokojence, želimo od vas izvedeti: Kakšni oziroma kateri ukrepi v najširšem smislu na področju skrbi za starejše so bili speljani oziroma uresničeni do sedaj? Tukaj mislim predvsem na zahteve stranke Desus, ki so bile zapisane v koalicijski pogodbi, to se pravi, tiste zahteve, ki smo jih mi izrecno zapisali in zahtevali. Kaj lahko naši dragi upokojenci ter na splošno generacija seniorjev še pričakuje v teh nekaj kratkih prihajajočih mesecih pred volitvami? Prosim vas, da posamezne ukrepe tudi finančno vrednotite. To ustno poslansko vprašanje naslavljam na vas iz razloga, da bodo to slišali naši spoštovani upokojenci. Mi v Desusu odgovor na vse dosežke že poznamo in smo na njih izjemno ponosni.

vprašanje. V tem času, ki ga omenjate, se pravi od marca lanskega leta, je prišlo, ko gre za vprašanje izboljšanja položaja upokojencev, do številnih ukrepov in odločitev, ki so ta položaj v

višini 2 %. Dvakrat je bil izplačan solidarnostni dodatek upokojencem, letni dodatek za upokojence v v lanskem in letošnjem letu prav tako. Enako se predvideva v teh petih razredih za naslednje leto. Več kot prej v desetih letih je bilo investicij v infrastrukturo za institucionalno varstvo starejših. Izvedeni so bili vsi razpisi za financiranje dejavnosti upokojencev in invalidov in pred kratkim je bil seveda sprejet tudi Zakon o dolgotrajni oskrbi. Kaj lahko še pričakujemo v tem mandatu oziroma do konca tega in v naslednjem letu? letu? Kot sem omenil že prej, je v desetem protikoronskem paketu predvideno ponovno izplačilo solidarnostnega dodatka za uživalce pokojnin, invalidskih nadomestil, prejemnike poklicnih pokojnin v finančnem učinku skoraj 80 milijonov, v treh kategorijah, število prejemnikov bo preko 300 tisoč. Še enkrat ponavljam, da upamo, da bo zakon sprejet in uveljavljen še letos, tako da bodo ljudje lahko čim prej dobili ta denar. Letni dodatek za leto 2022 je tudi urejen v Zakonih za izvrševanje proračuna za prihodnji dve leti. Predvideva se izplačilo v petih razredih od 450 do 140 evrov za zadnji razred. Finančni učinek za prihodnje leto je 169 milijonov evrov. Kar se tiče morebitne izredne uskladitve pokojnin ta ali prihodnji mesec, je po predlogu

Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je precej natančno izračunal, v kakšnih odstotkih bi morali določeni kategoriji upokojencev glede na to, kdaj so se upokojili, dvigniti to odmero, zato da bi dejansko izenačili položaj vseh. Kot veste, je v proceduri tudi zakon poslanca Horvata,

veliko popravkov za tiste kategorije upokojencev, ki so bili doslej malo na strani. Tukaj gre za finančni učinek okoli 15 milijonov evrov, s katerim se bo predvsem pomagalo tistim, ki so bili doslej dejansko nekje na robu, tako imenovanim pozabljenim kategorijam upokojencev, ki pa jih je blizu 20 tisoč. To so vse ukrepi, ki se še načrtujejo in skupaj z učinki Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki so strateški, in investicijami

lepa. Na energetskem trgu se dogajajo pretresi, to vsak dan znova ugotavljamo, cene so podivjale, ampak strokovnjaki pa pravijo, da najhujše šele pride. Mi smo sredi zime, ljudje pa se srečujejo z enormnim povišanjem cen elektrike. Vlada, in tudi o tem smo že govorili, ima na seveda na voljo več ukrepov − lahko bi znižala DDV, lahko bi še hitreje prišla do znižanja s trošarinami, lahko bi tudi prepovedala odklope tistim, ki so najbolj ogroženi in ki ne morejo plačati položnic sredi zime. Slovenija po uradnih podatkih v letu 2020 sama proizvede preko 92 odstotkov potrebne električne energije, torej nismo v resnici odvisni od svetovnih cen plina. Veliko elektrike izvozimo. Stroka pa celo pravi, da bi lahko Vlada začasno ta izvoz tudi omejila, zato da bi seveda stabilizirala cene in oskrbo doma. Vendarle pa Vlada, kot ste tudi sami sedaj povedali, ni storila nič od tega, čeprav ste vi osebno oktobra vehementno izjavljali, da so podražitve električne energije s strani Petrola neupravičene. To ste seveda izjavljali, ukrenili pa niste nič. Glede podražitev Petrola in drugih dobaviteljev v državni lasti tudi nič, saj jih zdaj vodijo vam všečni direktorji. Govoriti o tem, da bodo upokojenci dobili dodatek v PKP10 pa ga naj zdaj uporabijo za to, da bodo plačali položnice, je smešno. Pa dajva pogledati, kaj je pa vendarle vaša vlada v tem času počela. Prvi javni razpis za oskrbo bolnišničnih zdravstvenih domov z električno energijo, na katerem je najnižjo ceno ponudilo podjetje GEN-I ste razveljavili. Na drugem, na katerega se to podjetje ni prijavilo, zato ker je bilo več kot očitno, da ne sme biti izbrano, ste izbrali Petrol. Kakšna pa je končna cena tega drugega razpisa? Vam povem. 3 milijone evrov višja, 3 milijone evrov ste sedaj pobrali iz denarnic vseh slovenskih družin, ker za zdravstvo prispevamo prav vsi. 3 milijone. V tem času ste vi bentili nad dvigom cen Petrola po medijih in v tem istem času se je vsaj en slovenski dobavitelj javno zavezal, da do naslednjega poletja ne bo dvignil cen. Vi ste seveda menjavali direktorje tako v GEN-I kot tudi v Mariboru, kjer je vaš direktor najprej naredil – kaj? Dvignil cene za 30 odstotkov. Da zaključim. Nastavljanje vam všečnih direktorjev je edini ukrep te vlade, povezan s krizo teh cen elektrike in ga izvajate brutalno, vaši strankarski funkcionarji, obsojeni davčni utajevalec, verjetno še kdo. Ali boste s tem nadaljevali do konca mandata oziroma ali vam je vseeno, kako živijo ljudje ob teh enormnih podražitvah?

Evropska komisija priporočila in da je to tudi zdaj v teh najnovejših dokumentih za zasedanje Evropskega sveta pojutrišnjem, da se ne posega v delovanje trgov z netržnimi mehanizmi. Tega ni naredila nobena evropska država, ker tudi ne more, ker imamo tukaj neko skupno regulativo. Se pravi, Vlada nima inštrumentov, da bi konkretnim podjetjem naročala, kakšna naj bo cena energije. Tega, tudi če bi hoteli, ne moremo narediti in je to vprašanje brezpredmetno. Kar se tiče pomoči ljudem, še enkrat − Vlada je med prvimi v Evropi in z najobsežnejšim targetiranjem, ki dosega preko 300 tisoč socialno šibkih ljudi v Sloveniji, predlagala pomoč ljudem. Zdaj, ali ljudje dobijo, ne vem, 300 evrov iz tega ali drugega naslova, ko se to zlije v družinski proračun, se to porabi za tisto, za kar rabiš, in je vse ostalo demagogija. Enako je zdaj demagogija zlorabljati poslansko vprašanje za lobiranje v korist politično nastavljenih direktorjev v prejšnjih mandatih. Tudi tega ne bi komentiral. Gospod predsednik Vlade, to ni nobena zloraba poslanskega vprašanja. Vsak poslanec je prost pri postavljanju svojega poslanskega vprašanja in tako ravnamo v tem Državnem zboru in bomo tudi v bodoče. Kolegica Janja Sluga, imate zahtevo za dopolnitev odgovora. **JANJA SLUGA (PS NP):** Ja, več kot očitno seveda nimate česa pokazati in tudi nimate kaj odgovoriti, to ste v bistvu odgovoril že predhodnikoma in zato vas to vprašanje moti. Dejstvo je, da Vlada doslej ni storila ničesar. To, če je nekaj predlagala, da bo naredila v naslednjem letu, pa se do zdaj ni zgodilo še nič, pomeni, da ni storila ničesar. To, kar pa počnete, sem pa povedala, menjujete direktorje, tiste, ki potem dvigujejo cene elektrike. To bo prizadelo ljudi. Vi ste zdaj izgovarjate, da jim boste dali neke dodatke, ki naj jih potem porabijo za to, kar je absurdno. O malem gospodarstvu nismo slišal še niti besede. In seveda ne drži, druge države so že zdavnaj ukrepale. To, kar vi govorite, da niso, sploh ne drži. Za take posle, kot jih vi zdaj počnete, s tem svojim brutalnim kadrovanjem, umikanjem tistih, ki želijo delati dobro za ljudi, s tremi dodatnimi milijoni, kolikor nas bo stala energija v zdravstvu, obstaja en slikovit izraz, ki pa ga ne bom zdaj uporabila, da mi ne boste očitali, da sem žaljiva. Lahko pa seveda za zaključek ugotovim, da ste pri energetski krizi ravnali popolnoma enako kot tudi pri epidemiji. Ignorirali ste stroko, namesto reševanja težav ste svojim podpornikom omogočili enormne zaslužke. Zato vas sprašujem še enkrat: Boste za te odločitve in za vso škodo, ki ste jo naredili ljudem, prevzeli odgovornost in se ljudem, ki ste jih pahnili s tem v revščino, vsaj, vsaj upravičili? Že pri odgovoru na prvo poslansko vprašanje sem povedal, da so bile cene naftnih derivatov, zemeljskega plina, energentov, oktobra leta 2019, ko ste bili vi močno na vladi, višje, kot so danes, pa niste sprejemali nobenih draginjskih dodatkov, plače in pokojnine so bile takrat vsaj za 10 % nižje, kot so danes, blaginja je bila nižja. Niste sprejemal nobenih draginjskih dodatkov, nobenega ni skrbelo, kako se bodo plačevale položnice.

Gledati nazaj, kazati s prstom na druge, kaj je nekdo drug naredil in ne odgovoriti na vprašanje, kaj boste storili vi, je zelo povedno. Seveda zato predlagam, da se o tem neodgovoru opravi javna razprava tudi zato, tudi zato, ker ta Državni zbor v petek nadaljuje z zasedanjem Komisije za nadzor javnih financ, kjer se tudi o tem vašem brutalnem kadrovanju pogovarjamo, pa se tiste seje niste udeležili, pa bi bilo prav, da bi se je; pa še tudi kakšen drug vaš minister. Zato seveda predlagam, da dajmo na to temo sedeti in se o tem pogovoriti, pa bomo videli, kaj ste v resnici naredili oziroma česa Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri v okviru glasovanj. Naslednji bo poslansko vprašanje postavil Jožef Horvat. **JOŽEF Spoštovani gospod predsednik Vlade! To je moje zadnje poslansko vprašanje vam v tem mandatu in pošteno do naših ljudi je – tega se seveda ne bojimo −, da naredimo inventuro, v tem mandatu počeli, v teh dobrih 20 mesecih, in da položimo račune. Dejstvo je, da je Vlada delovala na realizaciji koalicijske pogodbe, ki smo jo podpisali 25. februarja lansko leto, ko pravzaprav še niti nismo dobro vedeli, kako bo udaril smrtonosni virus. Zato je Vlada veliko energije, seveda tudi Državni zbor, vlagala v obvladovanje epidemije, v pomoč ljudem in gospodarstvu. Hvala bogu smo tu bili učinkoviti, kar kaže rekordna gospodarska rast, rekordno nizka nezaposlenost, dobre bonitetne ocene države in tako naprej. Še tretji segment, na katerem je Vlada delovala, bo verjetno še čas za analizo, pa je predsedovanje Svetu Evropske unije. Spoštovani gospod predsednik, Nova Slovenija v tej vladi sodeluje zato, ker želi spreminjati stvari na bolje. To nam je, lahko rečemo, v večini tudi uspelo. Nova Slovenija želi ustvarjati Slovenijo priložnosti in gospodarskega uspeha. V koalicijski pogodbi smo se med drugim zavezali za ravnovesje med socialno državo in tržnim gospodarstvom. Sam bi predvsem izpostavil področje preprečevanja zlorab socialnih transferjev − vsi vemo, da do tega prihaja in da gre za velike zneske. Vsakomur, ki pomoč resnično potrebuje, mora država omogočiti učinkovito varnostno mrežo. Zato me, gospod predsednik, zanima: Kateri dosežki so po vašem mnenju najpomembnejši v teh mesecih? Kje vidite priložnosti, da do konca mandata te vlade še lahko izboljšamo položaj v Sloveniji?

oblikovali na podlagi nove koalicije, ki je prevzela mandat marca lansko leto. Kljub temu je ta vlada poleg desetih protikoronskih paketov predložila v Državni zbor vrsto sistemskih zakonov, ki v temelju izboljšujejo položaj ljudi v tej državi. Eden je bil že omenjen, to je Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je bil sprejet in za katerega financiranje so sredstva do leta 2025 že zagotovljena v proračunih, v planih, tako so te skrbi odveč. Za naprej pa je treba sredstva zagotoviti tudi na podlagi Zakona o demografskem skladu, ki je tudi še na poslanskih klopeh, in upajmo, da bo do konca mandata sprejet. Na ta način se bo v prihodnosti lahko bistveno razbremenilo živo delo ljudi, ki je zdaj pač dodatno obremenjeno s prispevki, ki jih tako ali drugače zbiramo od živega dela, zato da je pokojninska blagajna cela in lahko izpolnjuje svoje obveznosti. Predvsem pa računamo, da bomo z ukrepi, ki smo jih v veliki meri zastavili v tem kratkem mandatu, še naprej lahko vzdrževali visoko gospodarsko rast, na podlagi katere veliko ljudi ali pa praktično vsi, ki želijo delati, v Sloveniji dobijo delo. V tem trenutku imamo najvišjo zaposlenost v zgodovini te države. Še nikoli toliko ljudi v Sloveniji ni delalo. To pomeni, da še nikoli toliko ljudi ni bilo sposobno poskrbeti za blaginjo zase in za svoje družine. Še nikoli toliko ljudi ni plačevalo pokojninskih prispevkov, zdravstvenih prispevkov, DDV pri potrošnji, raznoraznih drugih dajatev, ki jih lahko plača samo tisti, ki iz lastnega denarja nekaj ustvari. Zaradi tega so tudi investicije večje. In ker so investicije večje, se tudi splošna blaginja lahko dviga. Še nikoli slovenske občine niso imele toliko denarja iz dviga povprečnin, kot ga imajo, kot so ga imele v lanskem letu, kot ga imajo v letos in kot ga bodo imeli v prihodnjem letu. Ta vlada slovenske občine obravnava, jemlje resno kot dejavnika razvoja, ne kot nek nebodigatreba dodatno blagajno potrošnje. Vsi, ki živimo v Sloveniji, živimo v neki občini. Slovenija je sestavljena iz 212 občin. Če so te občine finančno podhranjene, potem to vpliva na blaginjo ljudi. Če so te občine finančno dobro situirane, potem zagotovo ta sredstva, ker se vlagajo bližje ljudem, vlagajo bolj produktivno. In to je en tak strateški pristop, ki je recimo v dveh letih bistveno spremenil odnos med državno ravnjo in lokalno samoupravo in ki se konkretno odraža, če greste zdaj po Sloveniji. Ta vlada je obiskala še devet regij v tem mandatu, več kot prejšnji dve vladi v vseh svojih mandatih. Lahko vidite ta napredek, ki dejansko služi ljudem. In s sredstvi, ki smo jih zagotovili v proračunu za prihodnje leto, in s sredstvi, ki smo jih zagotovili iz različnih evropskih virov, se bo v prihodnjih dveh letih investiralo vse tisto, za kar doslej ni bilo denarja, čeprav je veliko tega denarja tudi bilo, pa se je to trošilo za stvari, za katere je šlo na desetine milijonov, na stotine milijonov evrov, pa danes nihče ne v tej dvorani ne v širši slovenski javnosti ne zna našteti nobenega dosežka tistih, ki so ta denar prejemali. Gre enostavno za to, da se pošteno gospodari, in na koncu se to odraža tudi v makroekonomskih podatkih, ki so trenutno v Sloveniji na zgodovinski ravni.

glede davčnih prihodkov v proračun Republike Slovenije, ki so praktično že konec novembra vsi prekoračili letni načrt. Dotaknil se bom še tretjega področja delovanja Vlade, to je predsedovanje Svetu Evropske unije. Seveda še ni zaključeno, je v ciljni ravnini. Gospod predsednik, mi s strani domače leve politične konkurence poslušamo in se pač vladi očita, da se slovenskemu predsedovanju Svetu Evropske unije jemljejo dosjeji. zdaj beremo tvite Evropske komisije in evropskih komisarjev, kjer letijo tudi s strani socialistov pohvale na slovensko predsedovanje. Govori se o slovenskih ministrih kot o dosežkarjih. Naj samo omenim eno zadevo, en dosežek − Svet za zaposlovanje in socialno politiko je na Miklavževo letos na zasedanju dosegel dogovor o predlogu direktive o ustreznih minimalnih plačah. Cilj direktive je zagotoviti pravične delovne razmere v Evropski uniji. Moje vprašanje, gospod predsednik, je na kratko: Kako ocenjujete dosedanje predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije? **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Predsednik vlade, imate besedo. V Evropski uniji nas je 27 držav članic. So zelo velike, zelo majhne, srednje. Slovenija ne spada v nobeno od teh skrajnih kategorij, kljub temu pa nas je dobrega 2 milijona, se pravi toliko, kot ima, recimo, Nemčija ali pa Francija administracije. In ko gre za predsedovanje Svetu Evropske unije, mora Slovenija opraviti v bistvu enako delo kot Nemčija ali pa Francija ali katerakoli druga država, kar pomeni, da moramo za to nameniti procentualno bistveno več resursov, več energije. In na koncu se seveda neki dosežki lahko zelo meritokratsko seštejejo. In če doslej seštejete vsa tista poglavja, ki smo jih zaprli od začetka julija tega leta do zdaj, pa imamo še nekaj tednov do konca, potem vidite, da smo zaprli več dosjejev, kot recimo Nemčija v času svojega predsedovanja, po teži. To ni čisto primerljivo zaradi tega, ker se nekatere stvari dogajajo dolgo časa, smo tudi v skupnem triu Nemčija-Portugalska-Slovenija.

Zaradi tega je prišlo na našo mizo veliko stvari, ki so čakale, nekatere upravičeno, nekatere pa tudi zato, ker je bila pandemija priročen izgovor, pa se je to preložilo na prihodnje predsedstvo. Če gledamo kljukice pod dosjeji, jih je zelo veliko, neprimerljivo več kot v nekaterih državah, ki so predsedovale pred nami. Niso vsi dosjeji enake teže, so pa nekateri dosežki taki, da jih ni nihče pričakoval. Tako da glede na to, da ste citirali neko izjavo, da se Sloveniji jemlje dosjeje – Sloveniji se je dodajalo dosjeje. Nihče si ni vzel, veliko dodatnega smo dobili na mizo in tudi veliko dodatnega smo rešili. In to v težkih razmerah, ko se Evropa ne spopada samo z epidemijo, ko imamo zdaj tudi ta pritisk cen, ko imamo določene negotovosti, tudi kar se tiče prihodnjega gibanja epidemije. Mimogrede, danes se je tudi Slovenija uvrstila na seznam držav, ker smo v Ljubljani odkrili cluster omikrona, se pravi te nove variante virusa, ki je v nekaterih evropskih država že zelo razširjen. Dosegamo Dosegamo uspehe v težkih okoliščinah in bi si želeli, da smo tega vsi veseli, ne pa da so nekateri zaradi tega žalostni in zaskrbljeni. Hvala lepa. Predsedniku Vlade se zahvaljujem za podane odgovore. S tem prekinjam 1. točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali jutri, torej v sredo, 15. 12., ko bo Državni zbor v okviru glasovanj odločal o vseh predlaganih sklepih pri tej točki dnevnega reda.

Državni zbor je na 27. seji sklenil, da opravi razpravo o odgovoru, ki ga je predsednik Vlade Janez Janša podal na poslansko vprašanje dr. Mateja T. Vatovca v zvezi s korupcijo in mafijskim upravljanjem z državo. Besedo dajem dr. Mateju T. Vatovcu za dopolnilno obrazložitev predloga za razpravo o odgovoru predsednika Vlade. Najlepša hvala, predsednik. Lep pozdrav vsem! Moje vprašanje na prejšnji seji je bilo zelo preprosto. Zakaj se predsednik vlade, ko je v opoziciji, predstavlja kot tisti, ki bo počistil s korupcijo v tej državi enkrat, ko bo na oblasti, ko pa pride do prakse, ko pa pride do tega, da predseduje vladi, se v bistvu zgodba obrne in imamo v nekaj letih ali pa mesecih korupcijskih in podobnih afer za kakšno desetletje? Odgovora na to vprašanje nisem dobil. Dobil sem nekaj citatov oziroma povzetek knjige Rada Pezdirja. Vidim, da jo ima predsednik Vlade danes sabo, kot nekaj drugih poslancev SDS. Upam, da ne bo to reklamni blok za to knjigo danes. Dobil sem pač te zgodbe o nekih udbomafijah in tako naprej. Jaz upam, da v 21. stoletju mladi ne bomo več poslušali o udbomafijah, ampak o dejanskih problemih ljudi. Tisto, kar sem želel izpostaviti s tem vprašanjem, način, na katerega sem ga postavil, je, ali nam v tej državi vsakič, ko je SDS na oblasti, vlada neko združenje, ki si ne jemlje države kot nekaj, kar mora služiti vsem, ampak kot neki lastni fevd, ki ga je potrebno izkoristiti do zadnjega kančka. Eno od glavnih stvari ali pa več takšnih stvari, ki nakazujejo, da je temu tako, je sam način organiziranja in način delovanja. Prva stvar, mogoče krona vsega, je po navadi, sploh v mafijski literaturi in v mafijskih filmih, tako imenovani consigliere, se pravi svetovalec glavnega šefa, ki je v našem primeru Rok Snežič. Rok Snežič, ki ga sicer predsednik Vlade vsakič, ko je v tej dvorani, rad zanika. Mislim, da je kakšna dva tedna nazaj, ko so rubežniki prišli k k njemu zaradi tega, ker je izgubil tožbo proti mojemu kolegu Mihu Kordišu, ponovno ponovil, da je prijatelj predsednika Vlade. Situacija je zelo preprosta, ali se laže Rok Snežič, ki si tako želi priznanja predsednika Vlade, ali pa se laže predsednik Vlade, ki to prijateljstvo zanika. V obeh primerih to ni ravno najlepše. Tisto, kar je pa bolj zaskrbljujoče, so pa številne dvomljive afere, ki so seveda povezane s tem, da se vse vrti okoli omrežja stranke SDS, stranke, ki ji predseduje trenutni predsednik Vlade. Če samo navržem aferice, ki so se zgodile v tem času, od Toninovih izgubljenih mask, predvsem pa nabave hitrih testov s strani kriptopiramidašev, katerih šef je Luka Lah, oseba tesno povezana s stranko SDS, ki se je proslavila predvsem kot eden glavnih akterjev afere Snegec, kokainske afere podmladka SDS, in predvsem respiratorjev, ki jih je v času pandemije začelo dobavljati tudi podjetje brata predsednika Vlade, ki se prej ni ukvarjalo z dobavo zaščitne opreme, nenazadnje kot češnjica na torti pa seveda ne more manjkati niti orožarska afera. V mandatu te vlade smo dobili zakon, ki bo več kot tri milijarde evrov vrgel v orožje, in se že nakazujejo, da bodo to zneski, ki bo rastli. Že samo nakup boksarjev je v nekaj mesecih zrastel iz 207 milijonov po poti 250, 300 do današnjih 412. Nazadnje bom omenil še afero »glupi davki«. Minister Vizjak, ki je trenutno minister za okolje, je bil minister za gospodarstvo v prvi Janševi vladi. Tisto, kar nas je spomnila ta afera »glupi davki«, pa je predvsem nekaj, da je to način delovanja vsakršne vlade, ki jo vodi Slovenske demokratska stranka. Bistvo problema afere »glupih davkov« in to, na kar se moremo spomniti, je navezava med Petanom in Vizjakom oziroma SDS, če želite. Če se spomnite tiste prve vlade, je ravno DZS, ki ga je vodil Petan, pomagal s kupovanjem nekih lupin podjetjih v Luksemburgu in potem ravno preko istega brata predsednika Vlade, ta sredstva nakazoval nazaj v Slovenijo in se je ta krog pranja denarja in podobnih stvari vrtel. To so v bistvu osnovni mehanizmi mafijskih metod, osnovni mehanizmi koruptivnim metod. Večina jih je zastarala, morda tudi zaradi tega, ker znajo v tej stranki in njihovi ministri dobro treti intimne del sodnikov, ki znajo prevzemati policijo in vse preiskovalne organe v tej državi in na tak način poskrbeti, da gre vse pod preprogo, njihovi člani pa se zelo trdno držijo omęrta. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Besedo dajem predsedniku Vlade Janezu Janši za dodatno obrazložitev. Hvala lepa. Čez dva dni je Evropski svet in je ogromno dela, usklajevanje z današnjo sejo Sveta za splošne zadeve smo končali zgoraj zjutraj. V izogib očitkom, da ne bo kdo potem meni očital, da mi dajemo na dnevni red teme o mafijskem upravljanju z državo pa o udbomafiji in vzporednih mehanizmih, je potrebno povedati, da ste vi tisti, ki ste zahtevali to razpravo, in da mi tukaj moramo hočeš nočeš sodelovati. In če ste že dali to temo, na to temo se da veliko povedati, precej več od tega, kar ste vi tukaj prebrali. Ker v tem, kar ste vi tukaj prebrali, je več laži in insinuacij kot stavkov. Nič od tega ne drži. V bistvu ste si te stvari več ali manj izmislili ali pa prikrojili zato, da se ne bi razpravljalo o dejanskih ozadjih, ki kriminalno delujejo v tej državi. Ob tem kar ste naštevali, je samo še to manjkalo, da bi bili mi krivi za kakšno nepodpisano diplomo vrhovnih sodnikov in tako naprej, ker po dolgih tednih spraševanja še ni preprostih odgovorov na to, kdo nam v neodvisni sodni veji oblasti kroji usodo. V nadaljevanju vam bomo z veseljem postregli ne z insinuacijami, ampak z zelo konkretnim opisom mafijskega upravljanja z državo, ki ima žal v Sloveniji globoke korenine in ki tudi še danes predstavlja enega od osrednjih problemov slovenskih ljudi, zaradi katerih so plače in pokojnine bistveno nižje, kot bi lahko bile, ker se še vedno preveč pokrade. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Andrej Černigoj bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. **ANDREJ Spoštovani predsednik, hvala za besedo. Spoštovani predsednik Vlade, kolegice Proti klientelizmu, korupciji, gospodarskemu in finančnemu kriminalu boja ni mogoče dobiti s populističnimi, vnaprejšnjimi obsodbami ljudi, ampak skozi dosledno zagovarjanje in krepitev pravne države, skozi takšen sistem zakonodaje in nadzora, ki bo zlorabe v največji možni meri onemogočal tako v gospodarstvu kakor tudi v javni upravi in na drugih področjih. Vsak, ki zagreši zagreši kaznivo dejanje ali drugo nezakonitost, mora biti enako obravnavan in učinkovito sankcioniran. Hkrati pa mora tako v medijih kakor tudi v družbeni percepciji vsak veljati za nedolžnega, dokler ni njegova krivda ugotovljena s pravnomočno sodbo. Temeljna orodja pri tej nalogi so: učinkovit kazenski postopek, aktivna vloga organov odkrivanja in pregona, procesna disciplina, izvedba sodnih postopkov brez zavlačevanja, ponavljanja posameznih dejanj, razveljavljanja odločb ter dosledno izvrševanje kazni in drugih sankcij. Žal Slovenija na tem področju še vedno zaostaja. Imamo kar nekaj odmevnih primerov, ko so se izgubili milijoni in milijoni evrov, krivcev za to pa ni. In slabo kaže, da bodo krivci targetirani, kaj šele pripeljani pred sodišča, če se ugotovi krivdo, pa tudi obsojeni. Kriminalistična preiskava je ugotovila, da je bil TEŠ 6 preplačan za pol milijarde evrov. Danes, ko se pogovarjamo o zelenem preboju in zniževanju ogljičnega odtisa, s seboj še vedno nosimo prtljago preplačane termoelektrarne ter njenih rdečih številk. TEŠ naj bi po nekaterih ocenah do leta 2030 pridelal 870 milijonov evrov. Projekt za umazano energijo, ki nima za našo državo nikakršne prihodnosti, smo preplačali za pol milijarde in še leta bo ustvarjal izgubo, do zaprtja same termoelektrarne. Zgodba pa je brez epilogov. Zločin brez storilcev. Ne prvič v naši slovenski zgodovini. Ko govorimo o mafijski državi, nihče ne more pozabiti na 5 milijard globoko bančno luknjo. 5 milijard. Kakšna je družba, kjer imamo krivce za milijardne bančne luknje, ki se po državi prosto sprehajajo, sankcij za njihovo ravnanje pa ni, saj jih organi pregona in sojenja niso mogli uveljavljati. Žal je postopanje države v primeru bančne luknje slaba popotnica za nadaljnji razvoj države. Iz Evropskega sodišča za človekove pravice pa še skozi dobivamo signale, da ta zgodba še vedno ni zaključena. Nad davkoplačevalci visi Damoklejev meč, težak 960 milijonov evrov, ki jih bo morda treba izplačati izbrisanim lastnikom podrejenih vrednostnih papirjev. Če temu prištejemo še vse zamudne obresti, bi končni znesek lahko narasel približno na višino cene, ki smo jo davkoplačevalci morali plačati za projekt TEŠ 6 oziroma več, kot bi stala izgradnja avtocestnega odseka Postojna−Jelšane. Ne pozabimo na primer, ko se je preko NLB opralo skoraj 800 milijonov evrov iranskega denarja. Spet zločin brez storilcev. Ne prvič v naši slovenski zgodovini. Rado Pezdir je o tem povedal: »Frapantno sesutje institucij pri obdelavi tega problema, tišina in milijardni znesek. Vse to tvori Vse to tvori največji finančni škandal v zgodovini države.« Nedvomno. V Poslanski skupini smo navedli le nekaj velikih primerov, kjer gre iskati sledi mafijskega načina delovanja. V vseh primerih gre za gromozanske zneske, ki imajo tudi gromozanski vpliv na delovanje države. Zanimivo je, da je pod to vlado kar naenkrat na voljo toliko sredstev, ki smo jih lahko namenili državljanom in gospodarstvu. Sredstva se najdejo za občine in njihove občane, za upokojence, za turistično panogo, za domove za starejše, za šole in vrtce, za ceste in železnice, za vojake za vojake in za zdravstvo. Sprašujemo se, kako da za vse to v zadnjih letih ni bilo denarja. Kam je bil denar namenjen in kaj imajo Slovenci od mehkih od mehkih projektov v preteklosti? Navkljub investicijam ne pozabimo, da se je Slovenija v času naše koalicije zadolžila veliko manj kot povprečna država Evropske unije, pa smo kljub temu lahko zagotovili sredstva za vse omenjene namene. To odpira vprašanje, ali veliki očitki o mafijskem delovanju države prihajajo s prave strani političnega prostora. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Monika Gregorčič bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra. **MONIKA Spoštovani predsednik, hvala za besedo. Spoštovani predsednik Vlade, kolegice poslanke in poslanci! Današnja razprava o korupciji in domnevnem mafijskem upravljanju z državo je priložnost, da končno pogledamo resnici v oči in izluščimo bistvo. Da definiramo tudi izraz udbomafija, ki za predlagatelja predstavlja le fikcijo. Kako zelo se moti. Zato pa moramo najprej osvetliti ekonomske začetke naše samostojne države. O delovanju vzporednih mehanizmov so čivkali že vrabci na strehi, vse dokler se Rado Pezdir ni lotil sistematičnega raziskovanja zelo očitnih odklonskih pojavov naše ekonomske zgodovine. samostojni Sloveniji se je začelo s prvimi netransparentnimi postopki privatizacije, ki jo lahko poimenujemo kar prvotna akumulacija kapitala. Spomnimo se lastniških certifikatov in pidovskih tajkunov. S tem je bil povezan proces postopnega vzpostavljanja privilegiranega sloja, tako imenovane tranzicijske levice. Ključna zanj pa je bila politična oziroma odločevalska moč, saj je omogočala sprejemanje pravih pravnosistemskih odločitev, katerih avtorji so bili seveda posebej izbrani odvetniki. Vzpostavljena gospodarska moč pa je bila tista, ki je nato odpirala vrata v vse družbene podsisteme, tudi v medije. Krog je bil tako sklenjen in tako vzpostavljen sistem delovanja lahko poimenujemo tudi paradržava ali globoka država. Paradoks pa je, da njena zasnova izhaja celo iz časov nekdanje skupine države in je − dokazano na dokumentih – utemeljena, paradoksalno, ravno na kriminalnih tihotapskih temeljih. In tudi zato je bilo, na primer, moč v državni Novi Ljubljanski banki mimo vseh nadzornih institucij nekaznovano oprati milijardo dolarjev. In tudi zato nekaj let kasneje za povzročitev tako imenovane bančne luknje ustreznih kazenskih sankcij ni bilo. Ni odveč dodati, da takšna dogajanja ne pripomorejo k zaupanju v naš pravosodni sistem, ki žal svojo okostenelost in nedotakljivost skriva pod krinko ustavno varovane neodvisnosti. A naj se vrnem h gospodarskim strukturam. Pomemben del gospodarskih kapacitet je še vedno ostal delno v neposredni ali posredni državni lasti. V tridesetih letih so se tako namenoma vzpostavile nepregledne, skorajda incestno prepletene lastniške in poslovne povezave državnih podjetij, ki lastniku, torej državi, ne omogočajo optimalnega upravljanja s svojim premoženjem. En tak zelo aktualen primer v energetiki je ravno Skupina GEN. Nadzor je zelo otežen, finančno izčrpavanje preko raznih izvajalskih pogodb, kot so na primer čiščenje, PR, IT, svetovalne in odvetniške storitve, pa je zato lažje. Vse to povzroča, da smo v globalnem konkurenčnem boju v vsem vse bolj zaostajali, ker se je naš razvojni potencial žal osredotočal na napačne prioritete, v ohranitev in povečevanje privilegijev in ne na zdravo rast in razvoj. Tudi zato je zadnja finančna kriza naše gospodarstvo prizadela relativno močneje kot naše globalne konkurente. Žal pa je bila tudi nespretno izvedena in draga bančna sanacija še en kamenček v mozaiku prerazporejanja ekonomske moči, preprodaja slabih terjatev pa posel tudi za nekatere nove izbrance. Z desetletne distance je zato dandanes moč razumeti tudi, zakaj je tedanja druga Janševa vlada, ki je bančno sanacijo zastavila, morala pasti. Zato, da bi sanacijo lahko izvedli tisti, ki so si v ozadju obetali možnosti za dobre posle in so morda to bančno luknjo celo sami povzročili z neodgovornim podeljevanjem kreditov. Kljub temu v mandatu te vlade ne manjka vizije in poguma, dregniti v to, do sedaj skorajda nedotakljivo vzporednost sistema, ki deluje zgolj v ozadju in v korist točno določenih interesnih sfer. Zato je seveda po eni strani razumljivo, da si sedanja opozicija na vsak način želi nazaj na oblast, saj jim s vzpostavljeni vzvodi ekonomske in druge moči v zadnjih dveh letih počasi, a zanesljivo polzijo iz rok. Še več, vse kaže celo na poskus ob izbruhu epidemije ubrati kar podobno taktiko kot leta 2012. Na ulici domnevno spontane demonstracije proti novi vladi, namesto KPK pa naj bi čim bolj obremenjujoče poročilo o nabavah medicinske zaščitne opreme napisalo Računsko sodišče. Zato niti ne čudi, da je opozicija nasprotovala prav vsem protikoronskim ukrepom. Epidemija in z njo javno zdravje je bilo uporabljeno oziroma zlorabljeno kot sredstvo političnega boja za vrnitev na oblast, četudi za ceno izgubljenih življenj. Stranka modernega centra je bila ves čas od svoje ustanovitve sestavni del takšnih ali drugačnih koalicij, vladnih koalicij. Lahko rečemo, da smo imeli priložnost sodelovati v koalicijah z različnimi prioritetami in predznaki in v njih smo imeli različne vloge. V teh svojih različnih vlogah smo na lastni koži občutili tudi naklonjenost oziroma nenaklonjenost vseh družbenih podsistemov, javnosti, medijev in nevladnih organizacij. Predvsem vloga medijev bi morala biti, da pozorno bdijo nad delovanjem predvsem javnih institucij in z njimi povezanih izpostavljenih posameznikov. Sami prej v avtonomnost medijev nismo dvomili, a vendarle smo v zadnjem času ugotovili, da zaradi vpletanja različnih interesov, na primer kapitalsko-poslovnih povezav tudi preko zakupov oglasnega prostora, njihovo delo ni tako avtonomno, kot smo sprva iluzorno mislili. Mediji bi po našem prepričanju pri svojemu poslanstvu obveščanja javnosti v prvi vrsti morali zasledovati načela objektivnosti, resnicoljubnosti, ne pa da pod pretvezo uredniške in novinarske avtonomije branijo obstoječe kapitalskolastniške, finančne, poslovne, kadrovske in politične povezave, torej širši družbi škodljivi status quo. Naj se v tej luči še ustavim pri tistem delu poslanskega vprašanja, ki ponovno bremeni ministra Počivalška. Tako imenovana zgodba o dobavi zaščitne opreme je bila naša prva prava izkušnja s popolnoma neutemeljenim in neupravičenim medijskim linčem. Pri tem se velik del javnosti požvižga na to, da praktično ves čas trajanja epidemije počasi, a zanesljivo kapljajo poročilo in dokumenti, ki vse bolj nazorno kažejo sliko o dobri operativnosti vladnih institucij in opravičujejo ravnanja ministra Počivalška v enem najtežjih obdobij v zgodovini Sloveniji. Minister je za karseda učinkovito iskanje pomoči zastavil tudi svoje ime, ki so ga politični nasprotniki ob pomoči medijev poskušali popolnoma uničiti. V očeh nekaterih jim je to morda celo uspelo. V naših očeh pa ostaja minister, ki je v najtežjih časih preprečil bistveno hujši scenarij. Za medije pa ni pomembno niti dejstvo, da je naše gospodarstvo v primerjavi z drugimi zgledno prebrodilo dolgotrajno obdobje epidemije. Vse to so prakse, na katere smo se kljub opozorilom naših sedanjih koalicijskih partnerjev tudi sami morali navaditi. V preteklih dveh letih smo poznali in na lastni koži občutili mehanizme delovanja globoke države. Danes nam je zato bolj kot kdajkoli prej jasno, da so podobno neupravičenega kamenjanja deležni vsi, ki razkrivajo in ogrozijo delovanje vzporednih mehanizmov in vzpostavljenih privilegijev. V preteklih mesecih smo bili tako samo v primeru ministra Vizjaka priča marsičemu, od izredno pristranskega javnega tolmačenja nekega zakona, kjer so populistične skovanke imele bistveno večjo težo od zakonske vsebine, pa do razkritja 14 let starih neformalnih in na nezakonit način pridobljenih posnetkov zasebnih pogovorov. A ta afera je pravzaprav razgalila nekaj drugega. To so nedopustne poslovne prakse in posluževanje raznih kapitalskih mahinacij, s katerimi so se v preteklosti brezobzirno izčrpavala državna podjetja. Na ta način se je močno oslabil potencial slovenskega gospodarstva, tudi slovenske turistične panoge. Po drugi strani pa se je preko lastništva nekaterih pomembnih medijev po svoji meri oblikovalo medijsko krajino in vplivalo oziroma kar oblikovalo mnenje ljudi. A kljub tako očitnim manipulacijam, se kolegom v opoziciji zdi, da je ta vladna koalicija osrednji izvor korupcije in afer v naši državi. Gre za nič drugega kot za namerno preusmerjanje pozornosti na način, da lopov s prstom kaže na drugega in vpije, primite tatu. Prepričani smo, da se v času te vlade sporne prakse in iz njih izhajajoči privilegiji zmanjšujejo, zato pa sta toliko večja lupa, skozi katero se situacije opazuje in tudi namerno zamegljuje, ter zvočnik, preko katerega odzvanjajo lažne obtožbe. Žal pa argumenti praviloma ostajajo izven vidnega in slišnega polja. Kot rečeno, današnja razprava o poslanskem vprašanju opozicijskega poslanskega kolega iz Levice o korupciji in mafijskem upravljanju z državo je zelo dobrodošla. Omogoča, da opozorimo na premnoge sporne pretekle prakse, pa tudi na lahkomiselnost, s katero so se nekateri v opoziciji odrekli vrabcu v roki, da bi dobili goloba na strehi, torej še več vpliva in moči. O tem pa morate poračunati sami v tako imenovani KUL koaliciji med seboj. In ker se računica ni izšla, je že skoraj dve leti vse narobe. Mi smo označeni za izdajalce in v tujino se izvaža naša notranjepolitična prerekanja in zavajanja o ogroženi demokraciji in pravni državi. Vse odkar je bila odvržena puška v koruzo, se poskuša na vsak način očrniti delo vseh, ki so si v resnično težkih okoliščinah upali prevzeti odgovornost. številke kažejo, da je vladna koalicija navkljub vsem opozicijskim polenom pod nogami uspešna, da Slovenija dobro pluje skozi gospodarski in zdravstveni vihar. In številke ne lažejo. Hvala lepa. Hvala lepa. Marko Bandelli bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. **MARKO Spoštovani! Dogodki v državi v dobrem letu in pol utrjujejo občutek, da je trenutna oblast vedno bolj samopašna in pogumna. Ne kaže le prvin avtokracije, temveč ravna po že skoraj mafijskih prijemih mimo zakonov. Kar pa je še huje, te prijeme po potrebi tudi spreminja. Naj torej navedem le nekaj evidentnih primerov, ki pritičejo mafijskim manevrom aktualne vladne. To so potencialno oškodovanje v energetiki, blokada izboljšanja javnega naročanja v zdravstvu in nepravično izplačilo koronskih dodatkov. Pa pojdimo lepo po vrsti. V Poslanski skupini SAB smo ob podpori dela opozicije v zadnjem letu sklicali več nujnih sej Komisije za nadzor javnih financ na temo različnih afer. Te so tedensko priplavale na površje. Minuli ponedeljek smo tako na nujni seji komisije odprli razpravo o nedavnem političnem kadrovanju in mahinacijah v energetiki. Ocenjujemo, da bi morali vpleteni za ravnanja nemudoma prevzeti politično odgovornost, ob potrjenih špekulacijah o domnevnem uničenju družbe Gen-I pa tudi osebno odškodninsko odgovornost. Dogajanja v vrhovih slovenske energetike so nesprejemljiva, in to kljub dejstvu, da se kadrovske menjave do določene mere opravljajo pod tako rekoč vsako vlado. Toda kako? Tako kot pri številnih drugih stvareh obstoječa oblast na tem področju dosega nove mejnike in gre v povsem nepojmljive razsežnosti. Hitrost in brezkompromisnost, s katero se je vlada Janeza Janše lotila kadrovskih čistk, in prevetritev v energetiki sta več kot zaskrbljujoči. Nesprejemljivo je, da je aktualna vlada tako uspešno in pomembno podjetje, kot je Gen-I, pustila brez vodstva. To je neodgovorno in škoduje državnemu premoženju, mi pa smo dobili utemeljen občutek, da ga želi uničiti. In to taisto podjetje, ki je pripravilo načrt nujnega razogljičenja Slovenije in je v tem segmentu prevzelo nalogo vlade. Oblast je torej brez vodstva pustila podjetje, ki je odjemalcem zagotovilo najcenejšo elektriko in najboljšo storitev. To, da dela dobro za ljudi, je očitno hudo narobe. Gremo naprej. Nabava zaščitne opreme med epidemijo covida-19. Več kot očitno pri nabavi zaščitne opreme tako ni šlo samo za reševanje življenj, kot trenutna vlada to rada tolmači, ampak prej za vojno dobičkarstvo. V postopkih javnega naročanja se je izvajanje javnih naročil odmaknilo od načel transparentnega vodenja postopkov, učinkovitosti in enake obravnave ponudnikov. Z denarjem davkoplačevalcev je treba v vsakem trenutku ravnati pregledno, učinkovito in v duhu dobrega gospodarja, v tej zgodbi pa javni denar več kot očitno ni bil pod kontrolo. Ni bil. Kaj pa ste počeli vi? Sedaj ni več skrivnosti o družinskih in prijateljskih povezavah pri nabavi, o nakupih prekomernega števila ventilatorjev, papirnatih maskah brez ustrezne kakovosti in vrste nepregledanosti pri postopkih.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 Na plečih davkoplačevalcev so nekateri očitno polnili lastne žepe, ministri pa so se odlično vživeli v vloge nabavnih in logističnih referentov. Ne pozabimo tudi na izplačilo koronskih dodatkov. V Poslanski skupini SAB smo prav tako sredi letošnjega leta vložili zahtevo za sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ, na kateri smo odprli razpravo o nepravičnem in nepoštenem izplačilu koronskih dodatkov za zaposlene v zdravstvu in DSO-jih napram zaposlenim po ministrstvih. Naš cilj je bil preveriti in ugotoviti, zakaj je pri izplačilih prišlo do tako velikih razhajanj in razlik. Predlagali smo naj vsi, ki so pri delu enako ogroženi zaradi virusa, prejmejo enak znesek dodatka. Za izplačilo dodatkov za delo v času epidemije smo v enem letu porabili okrog pol milijarde evrov, ponavljam, pol milijarde evrov. Pomoč ljudem je bila v času epidemije nujna in dobrodošla, toda za nas je nesprejemljivo, da so se koronski dodatki izplačevali na način, kot so se. Skrajno nepošteno je, da so zdravniki prejeli po nekaj tisoč evrov dodatka, rekorder med njimi pa 8 tisoč evrov mesečno. Na drugi strani so zaposleni v domovih starejših občanov prejeli po, pomislite, 1,4 evra bruto dodatka na uro, kar v enem mesecu od opravljanih 180 urah dela znese okoli 250 evrov. V Stranki SAB smo bili šokirani, ko smo prejeli odgovor Vlade na pisno vprašanje o izplačilu koronskih dodatkov po kabinetih ministrstev. Zgroženi smo bili, ko smo videli, da je zaposlen v kabinetu ministra za obrambo decembra lani prijel dobrih tisoč 500 evra dodatka mesečno in zaposleni v kabinetu ministra za notranje zadeve aprila lani dobrih tisoč 150 evrov dodatka na mesec. Ta dva rekorderja sta po zbranih podatkih vidno izstopala. Prepričani smo, da je do tovrstnih razlik prišlo zaradi izplačila dodatkov v odstotkih in ne v nominalnem znesku, kot je to urejeno v nekaterih drugih državah. Koronski dodatki v javnem sektorju so bili izplačani v hudo nesorazmernih zneskih tudi v odnosu do gospodarstva. navedenem lahko zaključimo, da je ta vlada prestreljena s korupcijo in deluje z mafijskimi prejemi, kar pokaže do mala vsaka afera. Modus operandi predsednik Vlade je Država to sem jaz, a to zgolj za dobrobit in utrjevanje lastne volilne baze in partikularnih interesov stranke SDS. Vlada bo po svojem odhodu pustila razdejanje še posebej v javnih financah, hudo načete so tudi naše vrednote in družbena morala, zaupanja v politiko ni. Sprašujemo se, kako sploh ostajati predsednik vlade, ko pa je večina proti tebi. Domačijski družbeni ustroj, značilen za Slovenijo, in podpora zadostnega števila navidezno samostojnih desnih strank je očitno pravi recept za preživetje, za lastno preživetje in preživetje članov svoje domačije alias somišljenikov in podpornikov SDS. Žalostno, ampak tako pač je. Počakati moramo na 24. april, ko bodo za Slovenijo najpomembnejše volitve v zadnjih 15 letih.

Vatovec je prejšnji mesec predsedniku Vlade postavil poslansko vprašanje, kako je možno, da prav on, ki se predstavlja in slika podobo domoljuba in borca proti korupciji, prav vsakič, ko pride na oblast, naredi v nekaj letih za desetletje ali več koruptivnih afer. Odlično izhodišče za današnjo razpravo, četudi je po mnenju predsednika Vlade za takšno stanje kriva globoka država, tista leva, zaradi katere naj bi bila naša država polna vzporednih mehanizmov, mafije in korupcije, kot jim sam pravi. Pa poglejmo. Ko govorimo o korupciji, jo številni v Sloveniji razumejo še zelo dobesedno kot plačevanje podkupnine nekomu za to, da nam omogoči materialno ali nematerialno korist. A v tem letu, če nič drugega, se je jasno pokazalo, da ta vlada na čelu z največjo vladno stranko prenaša korupcijo v prav vse pore sistema. In ne gre za korupcijo povprečnežev ali amaterjev, za katero ni vedno potreben denar, gre za korupcijo profesionalca. Ali če poudarim nekoliko drugače: Roka roko umije. Naj najprej spomnim na nekaj tipičnih dejanj te vlade, največje vladne stranke in koalicije, ki smo jim priča v zadnjem letu. Minister te vlade se dogovarja s tajkunom in mu obljublja servilen nadzorni svet in možnost prevzema druge družbe v državni lasti, če se bosta seveda dogovorila. Medtem stranka v medijih razglaša boj proti taistim tajkunom. Predsednik stranke se dobiva z dobavitelji v zdravstvu in njihovimi lobisti na eksotičnih, pred slovensko javnostjo skritih lokacijah, medtem ko njegova poslanka v v Državnem zboru na ves glas razglaša boj proti korupciji v zdravstvu. Vlada žrtvuje ministrico, ki je zagovarjala zakonit postopek izbire evropskih tožilcev zato, ker sta bila izbrana tožilca, ki nista všeč predsedniku Vlade. Potem pa se novi minister na vse pretege trudi, da bi proces izbire vsaj diskreditiral, če ga že ni moč izničiti. Temu sledi še poizkus spremembe zakonodaje, po kateri bi seveda vlada imela glavno besedo pri imenovanju tožilcev in po kateri bi urejala stvari malo za nazaj. Na neimenovanje številnih državnih tožilcev v Sloveniji in s tem slabenje pregona kaznivih dejanj pa je javnost ob vseh aferah te vlade že skoraj pozabila. Osebnemu odvetniku predsednika največje vladen stranke je na milost in nemilost prepuščeno premoženje v državni lasti, gospodarskih družbah kadrujejo generalni sekretarji strank in davčni utajevalci in zadnja dogajanja v energetskih podjetjih so samo še en korak v plenjenju premoženje državljanov Slovenije. Gremo naprej. Orbanovi oligarhi plačujejo milijone evrov za oglase v medijih največje vladne stranke, ki imajo v slovenskem medijskem prostoru marginalno gledanost. Ta vlada pa povabi madžarski kapital k izgradnji drugega tira, pa čeprav je bila finančna konstrukcija investicije že zaključena brez tega. Sredi največje zdravstvene in tudi siceršnje krize na družbenih omrežjih zasledimo vesele fante, ki se z eksotičnih destinacij hvalijo, kako dobre posle so sklenili s to vlado. vlada je v epidemiji nakupovala maske iz serviet in neustrezne teste, zaslužki prijateljskih podjetnikov so bili enormni. O tem, kako je v istem obdobju vlada špekulirala z nabavo cenejših cepiv AstraZenece in se na račun zdravja ljudi odpovedala dodatnim naročim Pfizerjevega cepiva, raje niti ne bom izgubljala besed. A vse to, kar sem naštela, je le vrh ledene gore. Pri sistemski korupciji in načinu vladanja te vlade in vladne koalicije, gre za nekaj povsem drugega. Verjamem, da so se številni ljudje že naveličali stalnega ponavljanja zgodb iz vladavine te vlade in odkrivanja novih in novih korupcijskih zgodb, ki se pojavljajo skoraj vsak teden. Tudi nam ni več preprosto ponavljati vseh teh zavržnih dejanj, ki si jih privoščijo. Nobena druga vlada in nobena druga koalicija ne bi politično preživela niti enega od teh škandalov, ki si ga je ta v zadnjem letu privoščila. Kaj je potem njihov cilj? Če smo pozorni na način njihovega komuniciranja na družabnih omrežjih in v medijih, se niti pretirano ne trudijo, da bi pred javnostjo oprali svoja imena. Pravzaprav bi lahko rekli, da se posvečajo zgolj še utrjevanju položaja med svojimi verniki. Zanje so prepričani, da svojih volilnih preferenc ne bodo spremenili niti na prihajajočih volitvah. Cilj te vlade in te koalicije torej ni, da bi jim večina volivcev verjela, cilj te vlade in te koalicije je, da volivci nebi verjeli nikomur več, ne politikom, ne stroki, ne neodvisnim državnim nadzornim institucijam ter organom pregona, še manj pa neodvisnim medijem. Cilj te vlade in te koalicije je v ljudeh zasejati misel, da smo v politiki vsi enaki, vsi pokvarjeni tako, kot so se v tem času pokazali oni. Verjetno razmišljajo, da bi se v tem primeru številni odločili ostati na volitvah doma. In potem bi lahko ob nizki udeležbi s svojo maloštevilno podporno vojsko vladali še naprej. Roka roko umije. Motijo se. Nismo vsi enaki. Volitve se bližajo, zato hitijo, hitijo s politiziranjem policije, hitijo, da bi ošibili organe pregona in sodne veje oblasti ali pa vanje imenovali sebi všečne kadre. Hitijo s plenjenjem podjetij v državni lasti in ekonomskim izčrpavanjem medijev, ki jim niso po volji ali še ne poročajo po njihovem diktatu. Morda lahko špekuliramo in napovemo še kakšen poskus te vlade in te koalicije, da bi na bližajočih se volitvah otežila udeležbo volivkam in volivcem. A, spoštovani kolegi in kolegice, ne bo jim uspelo. Dejstvo je, da ljudje v Sloveniji še vedno znajo ločiti zrno od plevela, vsaj velika večina njih, in to bodo pokazale tudi volitve čez nekaj mesecev. Do takrat pa bomo še naprej opozarjali na vsako nečednost, ki so jo privošči ta vlada in ta koalicija. Zato bi resnično bilo dobro, da bi predsednik vlade danes odgovoril na vprašanje poslanca Tašner Vatovca, ali ni resnično že čas, da tej državi pusti, da končno spet zadiha. In ko smo pri dihanju, najbrž nisem preveč optimistična, če ocenim, da bi Slovenija na indeksu zaznave korupcije s 35. mesta v letu 2020 že zgolj z odstopom tega predsednika vlade vsaj za polovico izboljšala svojo uvrstitev. In s tem po dveh letih globoko zadihala.

Spoštovani predsednik, spoštovani predsednik Vlade, kolegice, kolegi! Danes bo očitno v Državnem zboru potekala zelo zanimiva razprava o korupciji in mafijskem upravljanju države. Predlagatelj razprave je poslanec skrajne levice dr. Matej Tašner Vatovec, glavni obtoženec, v navednicah, pa predsednik Vlade Janez Janša. Predlagatelju je dejansko potrebno čestitati za naslov teme razprave poslancev, saj sta korupcija in mafijsko upravljanje države pri nas resnično velik problem – zlasti pod levimi vladami, katerih soudeleženec je bila tudi Levica. Obtoženec pa je seveda popolnoma napačna oseba v tem trenutku. Nekaj dejstev. Mafijska početja nekaterih našo državo spremljajo že od vsega njenega nastanka. Leve politične sile so si še pred njenim nastankom prizadevale, da ta seveda sploh ne bi nastala. Mafijsko početje naše leve politične scene se je najprej pokazalo tik pred in po nastopu Demosove vlade pod vodstvom Lojzeta Peterleta, ko je takratni predsednik predsedstva države Milan Kučan mirno dopustil masovno razoroževanje Teritorialne obrambe, predhodnice Slovenske vojske. Ko pa je ljudstvo na referendumu s plebiscitarno večino odločilo, da hoče svojo državo, se je mafijsko početje levih političnih sil nadaljevalo. V takratni skupščini, današnjem državnem zboru, so leve politične sile ovirale nastanek nove države do onemoglosti, recimo, z onemogočanjem sprejetja obrambnega proračuna. Jože Mencinger, še danes dežurni komentator v dominantnih medijih, nas je prepričeval, da bomo jedli travo, če se osamosvojimo. Nekateri poslanci, recimo, Aurelio Juri iz Kopra, so celo bojkotiral slavnostno razglasitev samostojnosti Slovenije in raje gledal na morje, kot je dejal, ko so ga vprašali, zakaj ga ne bo na slavnostno razglasitev samostojnosti Slovenije. Takih in podobnih primerov mafijskega obnašanja naše leve politične srednje je bilo, kolikor hočete. Ko pa je do samostojne države Slovenije nepreklicno prišlo, so se leve politične sile lotile dobesedno mafijskih zgodb, recimo, tiste o tako imenovani trgovini z orožjem, ki so jo držale pri življenju vse do leta 2008, čeprav je sodna veja oblasti že leta 1996 odločila, da v tej zadevi ni bilo nobenih kaznivih dejanj. So pa leve politične sile dejansko same mafijsko trgovale z orožjem. Samo spomnimo se leta 1994 in najdene velike količine orožja na letališču v Mariboru. Tudi afero Patria bi lahko označili za dobesedno mafijsko početje. Leve politične sile so jo lansirale v našo politično orbito leta 2008 tik pred volitvami in so jo držale pri življenju vse do leta 2015, ko je Ustavno sodišče soglasno odločilo, da so Janši, Krkoviču in Crnkoviču sodili za dejanja, ki sploh niso bila kazniva dejanja. Toda še danes boste v Državnem zboru slišali kakega ponosnega naslednika Zveze komunistov, ki bo opletal tako s trgovino z orožjem kot tudi z zadevo Patria, čeprav so že zdavnaj sodno zaključene. Dokaj tipično mafijsko početje je tudi milijarda dolarjev ali več opranega umazanega iranskega denarja preko Nove Ljubljanske banke, namenjenega financiranju terorizma po svetu. Jasno je, da se je to zgodilo v času leve vlade. Nenavadno pa je, da slovenski policijsko-tožilski sistem v tem še danes ne vidi kaznivega dejanja. Dve parlamentarni preiskovalni komisiji v mandatu 2014−2018 sta skozi svoje delovanje nedvoumno potrdili sume, da se je v primeru domnevnega pranja iranskega denarja v Novi Ljubljanski banki kršila veljavna zakonodaja in da je prišlo do zlorab položaja. To izkazujejo številni dokumenti ter javno objavljena poročila o delu preiskovalnih komisij. Kot je ugotovila Preiskovalna komisija o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v Novi Ljubljanski banki ter domnevnega pranja denarja v Novi KBM, je šlo v Novi Ljubljanski banki za tako imenovano iransko shemo, ki je bila neposredno v rokah iranske države. Ne pozabimo tudi na mafijsko početje levih političnih sil, ki so leta 2013 tudi v zasebne banke zmetale več kot 5 milijard evrov. Danes pa tej vladi očitajo, da je državo zadolžila za več milijard evrov denarja, denar pa je razdelila ljudem, kar sicer drži, vendar so to počele tudi vse ostale države. Mafijskega obnašanja pa ne moremo pripisovati le levim političnim silam, temveč tudi njihovim satelitom, kot so nekatere nevladne organizacije, sodstvo ter pretežni del novinarstva in večina sindikatov. Sodstvo, ki se skriva za neodvisnostjo, dela kardinalne napake in ščiti samega sebe. Samo oni vedo, kako je mogoče izgubiti na tisoče oporok, posledica česar je bilo na tisoče oškodovanih dedičev. Samo oni vedo, kako je mogoče, da jih je največ na sto tisoč prebivalcev in porabijo skoraj največ denarja na enega sodnika, hkrati pa imamo največ zaostankov in smo tista država, ki pred Evropskim sodiščem za človekove pravice izgubi največ tožb. Mafijsko je tudi obnašanje številnih nevladnih organizacij, od katerih ljudje nimajo nič, same pa se napajajo zlasti iz državnega denarja. Da ne govorimo o novinarstvu. Pretežni del naših medijev je v privatni lasti. Nekateri lastniki medijev so bili že pravnomočno obsojeni, a njihovi mediji so zlasti v službi levih političnih sil, hkrati pa po Evropi vpijejo, kako jih sedanja vlada zatira. Mafijsko je tudi obnašanje nekaterih sindikatov. Ko sedanja vlada želi spremeniti davčno zakonodajo, po kateri bi vsi imeli višjo plačo, so proti. Razumi, kdor more. Mafijsko upravljanje države pa še najbolje opisuje dr. Rado Pezdir v svoji knjigi Vzporedni mehanizmi globoke države, v kateri razkriva vso mafijsko početje nekdanje Jugoslavije pa tudi obdobje po letu 1990 vse do današnjih dni, ko so mafijski metode levega političnega podzemlja in njihovih pribočnikov ostale praktično popolnoma enake, kot so bile v stari Jugi. Ker pa predlagatelj seje Državnega zbora dr. Matej Tašner Vatovec seveda misli na domnevno mafijsko upravljanje z državo v času sedanje vlade, ga je treba soočiti z realnostjo nekaterih dejanskih podatkov. V zadnjih več kot 10 letih ni bil zgrajen niti en sam dom za starejše. Danes se jih že gradi ali pa so sredstva že zagotovljena za desetine domov za starejše ali za njihovo modernizacijo in širitev. Leve vlade pa so samo za študije na tem področju porabile na desetine milijonov evrov. Tudi Zakon o dolgotrajni oskrbi so leve vlade pisale več kot 10 let. Pred dnevi pa ga je sedanja vlada s tesno politično podporo v Državnem zboru le pripeljala do realizacije, kljub mafijskemu nagajanju levih političnih sil v Državnem zboru. Sedanja vlada je resno obrnila trend padanja sredstev za vojsko in sprejela zakonodajo s področja investicij v Slovensko vojsko, podobno velja za zdravstvo, kjer bo zagotovljeno dolgoročno financiranje, da ne govorim o šolstvu, kjer so prav tako zagotovljena sredstva za investicije v šolstvo in šport. Za zaključek si poglejmo še nekaj številk, ki govorijo same zase. Vsi podatki se nanašajo na leto 2019, ko smo imeli tako imenovano Šarčevo KUL koalicijo z nadkoalicijsko stranko Levice, katere pripadnik je tudi predlagatelj dr. Matej Tašner Vatovec, in primerjavo na leto 2021, ko je na oblasti sedanja Janševa vlada. Sredstva za šolstvo in šport KUL koalicija milijarda 86 v letu 2019, sedanja vlada 2 milijarde 200. Brezposelnost v času KUL koalicije 7,4 %, v času sedanje vlade 3,9 %. Najnižja pokojnina za 40 let delovne dobe v času KUL koalicije 2019 530 evrov, sedaj 620 evrov. Povprečna pokojnina v času KUL koalicije 2019 661 evrov, sedaj v času Janševe vlade 730 evrov. Bruto družbeni proizvod 2019 2,7 %, sedaj 7,4 %. Samo proračunska sredstva za zdravje v času KUL 198 milijonov evrov, sedaj 348 milijonov evrov. Investicije v prometno infrastrukturo v času KUL koalicije 0,9 milijarde, sedaj 1,2 milijarde evrov. Najnižja pokojninska osnova 2019 858 evrov, sedaj 947 evrov. Povprečnina za občine v času KUL koalicije 2019 573 evrov, sedaj 645 evrov. Sredstva za raziskave in razvoj v času KUL koalicije 2019 892 milijonov evrov, sedaj milijarda 7 milijonov evrov. Ob takih in drugih podatkih je seveda vse jasno. Tretja Janševa vlada je na vseh področjih veliko uspešnejša, kot je bila Šarčeva KUL vlada z nadkoalicijsko Levico. Rastejo pokojnine, rastejo plače, več vlagamo v šolstvo, znanost, šport, zdravstvo, infrastrukturo, tudi Slovensko vojsko in še bi lahko naštevali. Ob tem imamo eno najnižjih stopenj brezposelnosti in hkrati eno največjih stopenj rasti bruto družbenega proizvoda. Tuje bonitetne hiše nam dajejo izjemno visoke ocene, posledica česar so tudi krediti z nič obrestmi ali celo z negativno obrestno mero. Razlika je torej več kot očitna. Zato bi kazalo predlagatelja seje Državnega zbora na temo korupcije in mafijskega upravljanja z državo vprašati, na koga je mislil. Če je mislil na leve politične sile njihove vlade, potem je imel vsekakor prav. Če pa stvari še vedno ne razume, mu priporočam, da prebere zgoraj omenjeno knjigo dr. Rada Pezdirja. Morda bo razumel, da je na napačni strani. Hvala lepa. Robert Pavšič bo predstavil stališče Poslanske skupine Lista Marjana Šarca. **ROBERT Spoštovani kolegice in kolegi! Danes vas, poslanke in poslance, nagovarjam po eni strani z izredno zaskrbljenostjo, po drugi pa z zadovoljstvom. Zaskrbljeno zato, ker je očitno, drugače si tega ne znam razlagati, večina v tem Državnem zboru v početju predsednika Vlade vendarle prepoznala korupcijo in mafijske metode, zadovoljstvom pa zato, ker je večina v teh klopeh presodila, da si predsednik Vlade mora vzeti čas in odgovoriti z vsebino oziroma z vsaj malo vsebine, ne pa z izmotavanjem, zatekanjem v leto 1945, sprenevedanjem in kar je podobnih praks, po katerih posega brez izjeme. Skratka, tudi Državni zbor kot inštitucija očitno meni, da so navedbe o korupciji in premierjevem mafijskem upravljanju države upravičene. O tem smo glasovali in sprejeli z večino. In zato to terja vsaj odgovore predsednika Vlade, če ta že ne sprejema nikakršne odgovornosti za svoje ravnanje. Zakaj po mnenju LMŠ Državni zbor meni, da so do pojasnil upravičeni poslanci, še bolj pa ljudje, vidimo pravzaprav iz dneva v dan, iz tedna v teden in iz meseca v mesec. Čeprav ali pa mogoče ravno zaradi tega, ker epilogov ni in ni, so odgovori danes nujni. Začelo se je pred približno 20. meseci s katastrofalno diktirano nabavo zaščitne in medicinske opreme, pri čemer se je stihijsko nekontrolirano in netransparentno nabavljajo vse kar povprek, seveda za dobičke svojih. Nadaljevalo se je s popolnoma zgrešeno in na trenutke žaljivo, podcenjujočo komunikacijo z ljudmi, sprejemanjem neustavnih ukrepov, ki so nesorazmerno in brez zakonske podlage posegali v temeljne pravice ljudi, z vladanjem ne z zakoni, pač pa z odloki. S kršitvami ustave in ignoriranjem zakonov, ki bi jih oblast morala spoštovati prva kot zgled ljudem, s kadrovskim brutalizmom, s poseganjem v vitalne državne podsisteme − SURS, FURS, NPU, v policijo, Energetiko in druga državna podjetja, ni potrebno podrobno naštevati, vsi se spomnimo na stotine odstavljenih, ker niso uslužni. Očitanih in tudi že dokazanih nepravilnosti kršitev in nezakonitosti je cela vrsta, ogromno in preveč. In kar je povsem nepojmljivo, vlada s predsednikom Janezom Ivanom Janšo na čelu se z vsem spornim še hvali. Hvalila se je s tovornjaki, ki izginjajo, hvalila se je z golfi, hvalila se je z reševanjem življenj, hvalila se je z učinkovitostjo že na začetku. In ta samohvala še traja in traja, hkrati pa očitke in kritike civilne sfere opozicije pravzaprav vseh in vsakogar pripisuje njihovemu nerazumevanju. Vsi se motijo, le vlada je nezmotljiva. Vsi so nevedni, le vlada je vsevedna. Vsi so proti njej, le ona dela za vse. Pa ni tako. Stroka v vaši lastni in od vas osebno imenovani svetovalni skupini vas je že od začetka opozarjala na sume vojnega dobičkarstva – točno to besedo so uporabili – pri nabavi opreme. Ste kaj reagirali? Ne. V parlament ste poslali vladno poročilo o nabavah, polno neresničnih navedb in zavajanja. In ker poročilo ni podpisano, je odgovornost kolektivno vladna, z vami na čelu. Spremljali smo spektakularni prelet letal, prav v posmeh prihajajočim težkim dnem, ko smo na dan v Sloveniji izgubili za cel avtobus ljudi. Potem niste nabavili cepiva, ker je bilo verjetno predrago, ste pa nabavili hitre antigenske teste, za katere vas je stroka opozarjala, da niso ustrezni za množično testiranje. Ste kaj naredili? Ne, nasprotno, te teste ste kot tedanji nekaj dnevni minister za zdravje odobrili in fantičem omogočili bolan posel. In tako smo spremljali vaše aktivnosti oziroma neaktivnosti še skozi tretji in četrti val. Večjo prioriteto so pač imele brutalne kadrovske menjave, da bi bil nadzor nad državo vas in vaše politične struje pred prihajajočimi volitvami čim večji in čim močnejši. Vmes smo spremljali še odmeve preteklih počitnic na jahtah znanih poslovnežev z najbolj znanimi lobisti. Pa ste imeli možnost pojasniti vaš pogled in vašo vlogo vsem skupaj obrazložiti? Ste, večkrat, ampak tega pač niste sprejeli, ker niste želeli soočanja z neprijetnimi vprašanji, ker vam ni treba polagati računov, ker vam je pač dovoljeno vse. Danes pa bomo verjetno v že znani maniri spremljali začudenje, zakaj sploh imamo to sejo. Začudenje je povsem odveč. Imamo jo zato, ker je večina v parlamentu, za katero pravite, da jo obvladujete, sklenila in to izglasovala, ne predlagatelj, večina v parlamentu se je odločila, da so danes potrebni odgovori. pravzaprav ste prepričani, da se je proti vam zarotil ves svet, pa se ni, odzval se je na dejstva, ta pa niso ravno bleščeča. EUobserver je objavil, da slovenski BDP, ta je približno 47 milijard evrov, korupcija vsako leto stane 7,5 %, 3,5 milijarde evrov, 3 tisoč 500 milijonov evrov. Ste kaj naredili, da bi karkoli v tej smeri preprečili? Ne. Še celo imenovanje evropskih delegiranih tožilcev ste sebično zavirali, pa je njuna naloga ravno to, odkrivanje prevar z evropskimi denarjem, če že v Sloveniji tega ne moremo preprečiti. prav v tem je razlika med nami in vami, med opozicijo in koalicijo, med LMŠ in SDS, bistvena razlika. Mi verjamemo v nedotakljivost in spoštovanje pravnega reda, verjamemo v pravo, ne iščemo krivosodja, znamo ločiti med zasebnim, državnim in javnim. Znamo prevzeti odgovornost in neomajno zagovarjamo transparentnost. Tukaj so bistvene razlike med nami in vami, med LMŠ in SDS. In danes zahtevamo odgovore, konkreten in brez selektivne amnezije. Ali jih bomo dobili? Glede na lastne in kratke izkušnje v tej spoštovani instituciji nisem ravno optimističen. Se pa zagotovo ne moremo počutiti dobro. Veste, v politiko v LMŠ nismo šli zato, da bi se ukvarjali z vašim kriminalom, ampak zato, da bi kaj naredili za ljudi. Imamo ideje, zagnanost, vizijo, strokovnjake, vsebino in rešitve. z vami ne moremo soočati vsebine, pogledov in iskati najboljšega, ker vi vse veste in je edina po vaše prava smer pač vaša. Da je popolna korupcije in mafijskih prejemov pa je vseeno. Mar ne? Ko so vaši strankarski vojščaki oziroma vojščakinje neusmiljeno udrihali po korupciji, seveda samo z besedami, ste vi, predsednik Vlade, v luksuzu užival na morju z najbolj znanimi dobavitelji v državi. Danes vam v LMŠ dajemo jasen znak in sporočilo: Dovolj je bilo korupcije. Dovolj je bilo domačijskega poslovanja z našimi in za naše. Prišel je čas, ko bo potrebno polagati račune in tudi obnoviti celotno zgodbo o izvoru premoženja. Tokrat iskreno in uresničljivo, ne pa s figo v žepu. Hvala lepa. Mag. Marko Koprivc bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov **MAG. Spoštovane in spoštovani! Poslansko vprašanje predsedniku Vlade v zvezi s korupcijo in mafijskim upravljanjem z državo. Sliši se grozno zaskrbljujoče. V demokratični in pravni državi bi celo rekli, da je kaj takega nemogoče. Pa vendarle pod to vlado, pod janšizmom je možno vse, tudi razgradnja pravne države, nedopustni posegi v neodvisne in samostojne organe, pritiski na medije in podobno. Ta vlada namerno uničuje javni medijski prostor in posega tudi v svobodo medijev. Če začnem samo s poročilom Evropske komisije o vladavini prava, ki v poročilu ugotavlja, da se položaj glede svobode medijev in pluralizma medijev v Sloveniji slabša. Spletno nadlegovanje novinarjev in grožnje novinarjem so vse večji vir zaskrbljenosti, piše v tem poročilu. Naprej, protizakonito nefinanciranje Slovenske tiskovne agencije, napadi in žaljenje javnih nacionalnih medijev, posegi v informativne oddaje in podobno. Če izpostavim zgolj dogajanje na nacionalni RTV izpred nekaj dni, ko obstaja utemeljen sum, da je šlo za cenzuriranje določenih vsebin samo zato, ker so bile te vsebine naperjene proti glavnemu davčnemu inšpektorju, ki se je sam hvalil, da naj bi vabil tiste najboljše, najbolj pridne davčne zavezance, ki največ plačujejo, na neka kosila. In ko smo skušali, je skušala civilna družba tem stvarem oporekati, je seveda nova struktura javne RTV preprečila, da se sliši njihov glas. Tako se dela v diktaturah in avtokratskih državah z mediji. In žal je zadnje dneve glavni talec javna RTV in seveda si ta oblast v veliki meri dodobra že podredila. Nedopustno in nesprejemljivo. Zato je prva stvar, ko se konča strahovlada te vlade, da se vzpostavi takšne zakonske podlage, da politika ne bo mogla več vplivati na program javne RTV. Janez Janša tudi javno ne skriva, da so mu trn v peti tudi nevladne organizacije, saj pravi, da se jih večina samo redi na žuljih davkoplačevalcev, njihovo financiranje pa na nek način primerja oziroma krivi s tem, da je premalo denarja za gradnjo domov za starejše in ostale pomembne zadeve. Pri čemer seveda grdo zavaja, vse z namenom zgolj, da jih diskreditira. Nevladne organizacije so eden izmed ključnih stebrov vsake normalne družbe, za to vlado pa očitno vse prej kot to. Najrajši bi jih namreč ne-videla, najraje bi jih izbrisala iz obličja. Takšne stvari se res dogajajo samo v avtoritarnih državah, kjer ima oblast zgolj peščica ljudi, ki si želi na vsak način podrediti vse družbene podsisteme v državi. In to počenja v zadnjih dveh letih janšizem. V povezavi s tem bi res lahko na tak način razlagali to današnjo razpravo v zvezi s korupcijo in mafijskim upravljanjem države. Potem naprej, spoštovane in spoštovani. Politizacija policije. Še nikoli od začetka naše države nisem slišal toliko strokovnjakov s področja policije govoriti o tako hudih posegih politike v policijo, kot jih slišim v teh dveh letih vladanja Janeza Janše, ali o nedopustnih pritiskih na tožilstvo, ko vlada ne imenuje ne državnih tožilcev ne evropskih delegiranih tožilcev, ker ji pač ne pašejo, zelo preprosto. Naloga države je varovanje temeljnih človekovih pravic in najvišjih pravnih dobrin v družbi, zato je v njenem interesu pregon najhujših oblik kriminalitete. Tako naj bi vsaj bilo. Policija in tožilstvo sta dva organa, za katera je nujno, da v skladu z načeli vladavine prava delujeta po ustavi in zakonih, ne pa po navodilih politike, ker se ukvarjata z odkrivanjem in pregonom najhujših kaznivih dejanj. In ravno ta dva organa se zdi, da sta najbolj na udaru vladavine Janeza Janše. Ob uveljavitvi Zakona o organiziranosti in delu v policiji so prav vsi vodilni v policiji prejeli sklep o prenehanju položaja. To je skoraj 130 ljudi na vodilnih položajih. Zakon namreč spreminja način imenovanja novih vodstvenih kadrov v policiji, tako da bo imenovanje sedaj odvisno od volje in želja odstopljenega ministra Hojsa, še več, od tega, kdo si z delom, trudom in izkušnjami zasluži zasedati najvišje položaje v policiji, ampak od tega, ali je všeč ministru Hojsu ali ne. Če grem naprej, saga oziroma že tragikomedija, bi lahko rekli, z evropskimi delegiranimi tožilci. Glavna evropska tožilka je prejšnji teden povedala, da je bilo zanjo jasno, da je bilo ravnanje naše vlade, ko ni želela imenovati oziroma potrditi dveh delegiranih tožilcev, sabotaža evropskega javnega tožilstva. Da je zaradi tega v evropskem javnem tožilstvu nastala vrzel in da s preiskavami v Sloveniji niso mogli začeti. Česa se boji predsednik Vlade in ta vlada, se ob tem sprašujemo. Spoštovane in spoštovani, v tej vladi sedi prvi minister v zgodovini Slovenije, ki je v kazenskem postopku, in to zaradi gospodarskega kriminala. V tej vladi sedi minister, ki ne bi plačeval davkov in bi sodnikom trl jajca. To vlado vodi predsednik Vlade, ki ne dviguje sodnih pošiljk, ki žali sodnike in tožilce, ko mu njihove odločitve ne pašejo. S tem ruši seveda zaupanje državljank in državljanov v prav vse institucije v državi. In potem predsednik Vlade v odgovoru na poslansko vprašanje, o katerem danes razpravljamo, trdi ravno obratno. Citiram: »Da ne govorim o tem, kako se je v tem času v vseh sistemih pokadrovalo vse, kar se je dalo, v sodstvu, tožilstvu, policiji, šolstvu, diplomaciji, socialnih zavodih, javnih podjetjih, nadzornih agencijah, in to po načelu negativne kadrovske selekcije. Zaradi tega imamo danes veliko družbenih podsistemov, ki jih obvladujejo vzporedni mehanizmi oziroma, kot pravite, mafija in korupcija.« Konec citata. Predsednik Vlade je torej prepričan, da nepolitični strokovni in neodvisni organi delujejo pristransko po navodilih nekih starih udbomafijskih struktur. S temi prepričanji opravičuje svoje politično lomastenje in kadrovanje ter udar na tako rekoč vse družbene podsisteme. Že videno v mnogo sistemih, nazadnje v sosednji Madžarski. Skrb vzbujajoče je dejstvo, da vlada piše zakonodajo, ki koristi njenim podpornikom. Piše zakone za konkretne ljudi in konkretne situacije. Recimo PKP zakone, v katere je skrila že marsikaterega podtaknjenca, primer podaljšanja akreditacij, ki je koristilo zgolj in samo eni konkretni zasebni univerzi. Ali pa razpis za koncesije za visoke šole ali pa sprejem gradbenega zakona, s katerim bo dotični poslanec končno lahko legaliziral svojo črno gradnjo. in vidite, zaradi takih stvari vlada ohranja večino. In če naštevam še naprej, najbolj znanemu slovenskemu odvetniku, zagovorniku Janeza Janše, je Ministrstvo za okolje pomagalo in izdalo dovoljenje za delovanje bioplinarne, ki ga je od odvetnika ob prodaji zahteval madžarski kupec in zanj zahteval milijon evrov odškodnine. Sumi korupcije so bili ugotovljeni tudi ob nabavi zaščitne opreme. Da ne omenjam afere vseh afer − orožarske afere. Ni dovolj papirja, da bi lahko našteli vsa sumljiva ravnanja te vlade, nekaterih njenih članov in podpornikov. Portal necenzurirano je v enem stavku strnil celotno bistvo, citiram: »Toda že sedaj je jasno, da bo imela SDS tudi pred prihajajočimi volitvami v Državni zbor prednost pred političnimi tekmeci. Vladajoča stranka ima namreč na voljo praktično neomejene finančne vire, predvsem iz tujine, tudi za financiranje lastne propagande. To dokazujejo številni dokumenti in podatki o finančnih tokovih med SDS, njenimi mediji in različnimi madžarskimi podjetji, ki smo jih v zadnjem letu dni analizirali v uredništvu.« In še, »Neodvisna preiskava bi zato morala preveriti tudi možnost, ali gre sploh za izvorno madžarski denar. Sosledje dogodkov namreč kaže na možne povezave med madžarskimi nakazili in mednarodno mrežo za domnevno pranje denarja, za katero po ugotovitvah preiskovalcev več držav stoji Rok Snežič. Stranka SDS najverjetneje denar pridobiva iz tujine, kar je nezakonito, še več, denar ki se izteka v njene roke, je mogoče celo denar, ki prihaja iz kriminalnih združb.« Gre seveda za hude obtožbe, ki jih je vsekakor potrebno najprej dokazati, pa vendar, taki ljudje nam danes, žal, vodijo državo. Spoštovani kolegice in kolegi, konec aprila, 24. aprila bo zelo pomemben dan. Mislim, da vse državljanke in državljani vidijo, v kakšno smer gre Slovenija pod janšizmom. In verjamem, da bo april resen začetek zatona janšizma. Dovolj je bilo 30 let ukvarjanja z Janezom Janšo in njegovimi spornimi posli ter žaljenje vseh, ki razmišljajo drugače. Hvala lepa. Na vrsti je še zadnje stališče, in sicer stališče Poslanske skupine Levica, ki ga bo predstavil Miha Kordiš. Izvolite. Predsedujoči, hvala za besedo. Razsulo, ki ga vlada Janeza Janše ustvarja v tej državi pod krinko epidemije covida-19 v zadnjih dveh letih, je otipljivo, zelo otipljivo. Vprašanje pa je, koliko je merljivo in koliko ga lahko opredelimo v številkah. Morda lahko poizkusimo za začetek z naslednjim. začetkom tega meseca, torej meseca decembra, je Komisija za preprečevanje korupcije postregla s podatkom, da kar 7,5 % bruto družbenega proizvoda oziroma debele 3,5 milijarde evrov v tej državi ponikne vsako leto zaradi korupcije. Prevedeno v aktualne politične razmere to pomeni, da ljudje v tej državi plačujejo 7,5 % bruto družbenega proizvoda oziroma 3,5 milijarde evrov kot raket mafijski strukturi, ki se je povzpela na oblast v tej državi. Popolnoma nesprejemljivo, a skoraj razumljivo za razmere perifernega kapitalizma, v katere lahko umestimo tudi Republiko Slovenijo. Za države perifernega kapitalizma je namreč značilno, da se je naveza političnega in kapitalističnega razreda odrekla kakršnikoli razvojni funkciji in se postavila na parazitko rentniško vlogo. socialnim dampingom, rezanjem okoljskih omejitev in razdavčevanjem bogatašev in kapitala ta periferna logika ustvarja tok, na katerega se potem ta sprega kapitala in politike usede, če je potrebno tudi s korupcijo, in si reže svoj del marže. To lahko vidimo zelo očitno še posebej v vzhodni Evropi, na katero se naslanja aktualna vlada Janeza Janše, od Madžarske do Poljske, navsezadnje tudi Srbije. Za te države tovrstnega razsula znotraj perifernega kapitalizma je značilna tudi transformacija zlasti desnih strank v skrajno desne stranke in preoblikovanje strankarskih struktur v čisto tipične mafijske piramide. To je nekako logika, iz katere smo lahko spremljali aferaštvo te vlade že praktično od začetka, z nakupom mask in ventilatorjev in z izstavljanjem vseh mogočih provizij iz naslova teh poslov, pa z raznoraznimi kriptopiramidaši, ki so dobavljali hitre teste in zraven mastno zaslužili. Pa je to le vrh ledene gore. Le najbolj tipična oblika korupcije, kjer lahko rečemo, da zasebni interes posega v javni interes. Morda celo bolj problematična je tako imenovana legalizirana korupcija. Konkretno, lahko smo spremljali afere koronskih dodatkov, kjer je bil zdravniško-zavarovalniški lobi bogato nagrajen tudi s po več tisoč, 10 tisoč evri dodatka na posameznega zdravnika za svojo politično lojalnost aktualni vladi Janeza Janše in za deljenje njihovih ambicij po privatizaciji našega javnega zdravstvenega sistema. Daleč največji obseg sredstev iz naslova legalizirane korupcije pa se je pod to vlado izstavil pod krinko pomoči gospodarstvu. Milijarde in milijarde javnega denarja, pridobljenega z zadolževanjem, se je pretočilo v zasebne žepe izbranih kapitalistov zgolj zato, da so ti obdržali lastništvo nad svojo lastnino, svoj monopol nad proizvodnimi sredstvi, zraven pa država oziroma ta oblast ni kaj prida spraševala, kdo ta sredstva potrebuje in kdo jih ne, važno, da se je zavarovalo dobičke, delavstvo pa se gre lahko slikat. Seveda v obrambi tega delovanja danes poslušamo vse mogoče teorije zarote. Največji problem teh teorij zarot pa v resnici ni, da so čiste pravljice in izmišljotine, ampak da jih podaja Janez Janša iz mesta predsednika Vlade in ne iz zapora. Prav v zaporu je naletel na primerek, ki ga lahko izpostavimo kot tipičen primer, kako deluje aktualna vlada Janeza Janše, to je arestantski cimer tega istega Janeza Janše in obsojeni goljuf Rok Snežič. Rok Snežič dokazano tudi s preiskavami v več različnih državah deluje v kriminalni mreži, ki je od leta 2016 naprej na Slovaškem, Madžarskem, Avstriji, Švici in še kje oprala oziroma obrnila okoli 22 milijonov evrov. Del tega denarja se je med drugim iztekel tudi v financiranje medijske mreže SDS, to je Nove24, pa navsezadnje tudi v obliki tistega razvpitega posojila Dijane Đuđić neposredno v malhe SDS. Na srečo je javni pritisk tisto akcijo takrat preprečil, je bila pa vseeno dovolj zgovorna. No danes se Rok Snežič, ki državi dolguje več kot pol milijarde evrov, še kar naprej hvali s svojim prijateljstvom s predsednikom vlade Janezom Janšo, samega sebe opredeljuje tudi kot njegovega svetovalca. In vlada mu to naklonjenost vrača. Kako? Preko državne Energetike financira to isto odvetniško pisarno Roka Snežiča, s katero človek, ki je formalno praktično brez premoženja, serijsko vlaga tožbe proti vsem v tej državi, medijem, politikom, z mano na čelu, ki si upamo mafijsko delovanje te oblasti in njenih prijateljev kakorkoli izpostavljati. Sočasno je na vrh Nacionalnega preiskovalnega urada ta vlada postavila prijateljico Roka Snežiča Petro Grah Lazar, seveda zato, da njegov pretekli kriminal in rabote aktualne vlade pometa pod preprogo in da zagotovi, da se nikomur v tej združbi ne bo nič zgodilo. To je nekako motivacija, ki poganja kadrovske čistke v policiji, ki poganja pritiske na medije in vse ostalo, o čemer smo lahko danes že nekaj slišali, še več pa bomo slišali v nadaljevanju. Za zaključek bom znova ponovil to, kar mislim, da bi morali vsi odnesti od današnje razprave. To je, manjši problem od teorij zarot, o palčkih iz Murgel, globoki državi in ne vem še čim, ki jih širi SDS s predsednikom vlade Janezom Janše na čelu, je dejstvo, da Janez Janša odgovore na današnji seji podaja iz mesta predsednika Vlade, ne pa iz aresta. Hvala. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Najprej dobi besedo predlagatelj dr. Tašner Vatovec. Izvolite, imate besedo. Hvala, podpredsednik. Nekaj odzivov na začetku. Tisto, kar je taktika koalicije, kar smo slišali tudi v stališčih, je zelo očitno, da gre za tisto tipično taktiko, ki jo je izpostavila tudi sama kolegica iz SMC, ki je predstavljala stališče. Se pravi, neka diverzantska akcija, ko reče, poglejte, oni so tisti, ki to počnejo, mi se samo branimo. Jaz mislim, da bo ta taktika slabo delovala danes. Predlagatelj te točke, predlagatelj tega sklepa sem jaz. Zelo težko mi boste očitali dogodke v času, ko sta Peterle in Kučan delala svoje stvari, težko mi boste očitali kakršnekoli pretekle vplive na medije ali pa kakšne druge rabote. Mislim, večina fantazem, o katerih vi sanjate, se je dogajalo, ko sem komajda prestopil prag osnovne šole. Kar se tega tiče, boste morali nek malo bolj kreativen način najti, da naslovite to vprašanje, ki je pa seveda zelo pomembno vprašanje. To, kar smo danes že vse slišali, kopice oziroma dolgi seznami tega, kako korupcija preko te vlade deluje, in vsakič, ko je SDS v vladi in Janez Janša na čelu vlade, je neka stvar, ki bi morala močno zaskrbeti vsakega odgovornega človeka v Državnem zboru in tudi širšo družbo. In mislim, da smo se na teh treh izkušnjah, ki smo jih doživeli, verjetno že dodobra naužili in naučili, kaj pomeni vladanje te združbe in da je treba te stvari tudi presekati. Zato je bilo tudi moje dopolnilno vprašanje na prejšnji seji Državnega zbora, ali ne bi bil morda že čas, da se predsednik Vlade upokoji, politično. Kar se tiče vseh teh navedb od strani koalicijskih poslancev, »hočete samo nazaj na oblast, počeli bi isto, želite nazaj, hočete svoj vpliv nazaj bi pod črto poudaril samo eno stvar – ta lažna dihotomija, ki jo slikate, mi in vi, ima eno težavo, in to je težava, ki se je pokazala ravno s posnetki v aferi Glupi davki. Akterja te afere sta bila gospod Vizjak in gospod Petan. Petan kot dolgoletni član oziroma vsaj v orbiti LDS, ki se je s takratnim ministrom za gospodarstvo Vizjakom pogovarjal o nekih čisto konkretnih poslih. In to je problem naše države – ko pride do vprašanja če jih želite tako poimenovati, ali pa takšnih koruptivnih poslov, se barve politike hitro zabrišejo. In to sodelovanje med gospodom Vizjakom in Petanom, kot sem že v uvodni obrazložitvi povedal, ima daljše razsežnosti kot samo Terme Čatež. Vprašanje je, zakaj je DZS takrat kupovala podjetja v orbiti brata predsednika Vlade in zakaj so se ta sredstva potem stekala, kamor so se. In zakaj so takrat nekateri prišli do nepremičnin, avtomobilov in tako naprej. Tu pač ni šlo za neko delovanje globoke države, šlo je za zelo eksplicitno delovanje predstavnikov dveh političnih strank, na papirju nasprotujočih, ki sta pa v določenem trenutku imeli zelo konkretne interese. Kar se tiče vašega tarnanja čez medije in tako naprej, pa kako da v bistvu se vsepovsod drugje dogaja korupcija in čudne stvari in kako se pritiska na medije, ki so v Sloveniji v večini v zasebni lasti. Jaz bi samo opozoril, na kakšen način se financira Nova24. Zdaj imamo neko preiskovalno komisijo v Državnem zboru, ki deluje bolj na škrge, odkar je zamenjala predsednika, je pa nekaj članov aktivnih. Kaže se, da so bile vedno večje te količine denarja, ki je bil injiciran v zagon Nove24 s sredstvi, ki prihajajo iz Madžarske, ki prihajajo iz Madžarske tudi preko drugih držav v organizacije neke skupine ljudi, ki so, glej ga zlomka, povezani tudi z Rokom Snežičem, domnevno. Taisti Rok Snežič, ki je consigliere predsednika Vlade in ki mu že od časa Doba naprej svetuje, kako peljati te posle. Kar je problematično pri tem, je, ne da se je Novo24 prodalo nekim madžarskim firmam, problematično je, da je to bil obvod obvod pravil in zakona, ki velja o financiranju političnih strank v Sloveniji, ker je namreč Nova24 s tem istim denarjem iz Madžarske izvajala spletno kampanjo za stranko SDS v času predčasnih volitev 2018 s sponzoriranimi oglasi na svojih facebook profilih in z deljenjem vsebin o stranki SDS. To je samo eden od načinov, na katerega seveda skuša ta stranka širiti svoj vpliv. Problematični so pa tudi tokovi denarja oziroma krogi denarja, ki pač prihajajo in odhajajo, z gotovinskimi nakazili vmes in tako naprej. To so stvari, ki so pač by the book, priročniško mafijske metode, to so stvari, ki jih pač lahko berete tudi v najboljših, če želite, knjigah, ki se ukvarjajo s temi tematikami. In tukaj ima gospa Gregorčič prav. Rekla je, da lopov kaže s prstom in kliče: »Primite tatu!« Upoštevajoč vsa stališča koalicijskih strank, ki smo jih danes slišali, to prekleto drži. In ta lopov se imenuje SDS. Hvala lepa. Zdaj predlagam, preden dobite drugi besedo, da se ne lotevate takih sodb, za katere nimate nobene podlage in nobenih dokazov, kolega Vatovec. se boste v nadaljevanju posluževali takih metod in debat, vas bom opominjal. Predsednik Vlade Janez Janša, imate besedo. Izvolite. Hvala lepa. Na kratko nekaj odgovorov. Predzadnji razpravljavec je dejal, da se od takrat, ko se je pač ta mafijska oblast povzpela v vlado, v Sloveniji za 3,5 milijarde denarja…, gre za korupcijo. Jaz tako hude samokritike še nisem slišal, kajti ta podatek je iz leta 2016. Takole: raziskava Raziskovalnega centra Evropskega parlamenta, ki jo je leta 2016 izvedel RAND Europe, ugotavlja, da je strošek korupcije na ravni Evropske unije nekje med 180 in 990 milijardami evrov; ker je BDP Slovenije 0,35 BDP Evropske unije, lahko sklepamo, da je strošek korupcije v Sloveniji 3,5 milijarde evrov. To je izračunano iz ocene za Evropo in iz leta 2016. Kolikor vem, je bila takrat na oblasti levica, ali pa je bila vsaj v naskoku, pa tudi ostale stranke, ki so izglasovale tole razpravo. Se pravi, če je to to, potem hvala za samokritiko, je precej redka sicer tukaj. Nekdo tukaj. Nekdo je govoril o TEŠ. Vest, da je podjetje, ki je investiralo, ki je gradilo TEŠ, priznalo korupcijo in na podlagi postopka, ki smo ga dokončali v tej vladi, plačalo 240 milijonov penalov, je izginila iz slovenskih medijev v enem dnevu. Podjetje, ki je gradilo TEŠ6, je priznalo 240-milijonsko korupcijo, vsaj toliko penalov je plačalo v različnih oblikah oziroma jih bo. Vsi vemo, da je bil to projekt ponosnih naslednikov. Dokazana korupcija, ne to, kar se tukaj govori o nekih nabavah in respiratorjih in tako naprej in tisočih evrov. 240 milijonov evrov. In kje so sodni postopki? Sodi se nekaj izvajalcem, verjetno na sodišču, ki je v isti stavbi kot Socialni demokrati v Velenju. Če poznate kakšen sedež kakšnega sodišča v Sloveniji, ki je na istem naslovu kot Slovenska demokratska stranka, potem mi ga pokažite. V Velenju ste pa kar sosedje. In dokazana je korupcija 240 milijonov evrov pri TEŠ6 – nobenega resnega sodnega epiloga niti postopka ni proti tistim, ki so zadevo peljali v ozadju. Nekaj izvajalcev se malo premetava po sodiščih, dokler jih najbrž ne bodo oprostili, ker preveč vedo. Kar se tiče kadrovanja. Vsi se spominjamo znamenitega USB-ključka generalnega sekretarja Socialnih demokratov po volitvah 2008 ali 2011, ko je mahal: » Tukaj so imena, s katerimi bomo zamenjali vse, ki niso naši!« In ta ista stranke sedaj očita drugim politično kadrovanje. Mislim, saj bi se človek zjokal. Ravnokar berem, da je lani, ko ste Kulci predlagali J. P. Damjana za mandatarja, taisti strokovnjak podpisal neko svetovalno-raziskovalno pogodbo z Genom. Lani. Jaz verjamem, da Komisija za preprečevanje korupcije ne bo odkrila nobene korupcije tako, kot je ni pri popoldanskem fušu predsednika Računskega sodišča za 20 tisoč evrov na mesec, ker gre pač za prvorazredne. Toliko o mafijski državi danes. Kje so pa korenine? Prebral vam bom dva člena iz dveh ustavnih zakonov, če poante ne boste razumeli, jo bom pa razložil. 25. junija 1991 je slovenska skupščina takrat sprejela Ustavni zakon za izvedbo temeljene listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. In v tem ustavnem zakonu v 11. členu je tudi drugi odstavek, kjer piše, je pisalo: »Republika Slovenija bo prevzela ustrezen delež tistih državnih dolgov SFRJ, katerih neposredni koristnik ni ugotovljiv.« To so tako imenovani nealocirani dolgovi SFRJ. To je bilo sprejeto 25. junija 1991. 27. julija 1994 pa je bila sprejeta sprememba tega ustavnega zakona na seji, ki je bila sklicana isti dan. Vrata tega parlamenta so bila zaklenjena, nobenega poslanca niso spustili ven. Akt je bil objavljen še isti dan v Uradnem listu. V tej spremembi ustavnega zakona se je zapisalo, dodan je bil 22.b člen, ki je splošno znan, kjer piše: »Ljubljana banka, d. d., Ljubljana in Kreditna banka Maribor, d. d., Maribor prepustita poslovanje in premoženje novima bankama, ustanovljenima po določbah tega ustavnega zakona.« To je tista znamenita odločba, zaradi katere danes plačujemo, zaradi katerega danes slovenski davkoplačevalci še vedno plačujemo varčevalcem podružnic. V ta ustavni zakon pa se je zapisalo tudi nekaj, kar takrat sploh ni bilo komunicirano, na kar smo samo mi opozarjali, čeprav smo imeli samo štiri poslance takrat v Državnem zboru in enega ministra v vladi. V ta ustavni zakon je bil dan tudi 22.e člen, ki pravi: »Delež dolga iz drugega odstavka 11. člena tega ustavnega zakona bo prevzela Republika Slovenije v skladu z določbami novega sporazuma s tujimi komercialnimi bankami in novim bilateralnimi sporazumu s članicami Pariškega kluba.« S tem ustavnim zakonom iz julija leta 1994 se je izbrisalo oziroma spremenilo drugi odstavek 11. člena

bi bili prisiljeni plačati nesorazmernega deleža nealocirani jugoslovanskih dolgov. Slovencev nas je bilo 8 % v nekdanji SFRJ, po BDP smo predstavljali kakšnih 16 % in v in v teh okvirih smo bili pripravljeni prevzeti tudi nealocirane dolgove, to je tiste dolgove, za katere se formalno se ni vedelo, v katerem delu Jugoslavije so bili porabljeni, čeprav v glavnem v Sloveniji niso bili. niso bili. Oba člena, ki sta bila spremenjena oziroma dodana v zakon o izvajanju temeljne ustavne listine sta imela velike posledice za slovenske davkoplačevalce. In v obeh primerih gre za mafijsko upravljanje z državo, ki si je takrat prisvojila najvišji zakonodajni organ na ta način, da ga je ugrabila. Poslanci so dobili gradivo na mizo, rečeno jim je bilo, Slovenija bo bankrotirala, če se ne znebimo dolgov nekdanjih podružnic, to morate sprejeti in pod tem pritiskom se je glasovalo, še sedaj ne vem, kdo je glasoval za in kdo proti, ampak v nekaj urah je bil ustavni zakon spremenjen. Zdaj pa motivi. Mi smo bili takrat v vladi in na vlado je takrat prišel predlog, da Slovenija podpiše sporazum s Pariškim klubom oziroma upniki nekdanje Jugoslavije in da v tem sporazumu pristane, da bo plačala 44 % nealociranih jugoslovanskih dolgov. Mi smo bili takrat šibka koalicijska stranka s štirimi poslanci, ampak smo ustavili ta sporazum,

kaj se je potem zgodilo? Zgodila se je Depala vas, odstranitev Slovenske demokratske stranke iz vlade in ugrabitev slovenskega parlamenta in sprememba tega zakona. Ko gre za podružnice nekdanje Ljubljanske banke, je treba vedeti, da so podružnice nekdanje Ljubljanske banke v Zagrebu, Sarajevu in Skopju imele še leta 1988 in večji del leta 1989 status samostojnih bank in Ljubljanska banka ni odgovarjala za vloge varčevalcev teh bank. Potem pa je prišlo konec leta 1989 do nekega sestanka partijskih vodstev Slovenije in Srbije v Beogradu, formalni dogodek je bil otvoritev podružnice Studia Marketing v Mariboru z velikim pompom, ob prisotnosti Milana Kučana in Slobodana Miloševića. In tam je bil sprejet dogovor, da je treba Jugoslavijo tako kapitalsko povezati, da se osamosvojitev ne bo splačala. Na podlagi tega je Ljubljanska banka banke, s status samostojnih bank v teh treh republikah spremenila v podružnice. In Srbija je to naredila za Beograjsko banko s posledicami, ki so bile bistveno manjše od tega, ki smo jih utrpeli. Vodstvo Ljubljanske banke je takrat naročilo elaborat o tem, o smotrnosti tega koraka. Elaborat je pokazal, je bil negativen. Gospa, ki je podpisala ta elaborat, je potem po čudnih okoliščinah umrla in elaborat je izginil iz arhivov. Posledice plačujemo danes zato, ker smo izgubili na evropskem sodišču, varčevalcem

Posledice pri prevzemu nesorazmernega dela nealociranega dolga. Zakaj smo mi takrat temu nasprotovali? Zato ker so se v javnosti pojavili podatki o tem, da je skupina Safti − najbrž veste, kdo to je? To je bila pač udbomafijska organizacija pod krinko pomoči slovenskemu zamejstvu v Italiji. Da so finančne inštitucije Saftija na sekundarnih trgih odkupovale jugoslovanski dolg od upnikov po ceni 10 centov za dolar, po ceni 40 centov za dolar ob začetku razpada Jugoslavije, ko je bilo to na trgu. Leta 1994 pa je vrednost jugoslovanskega dolga na sekundarnih trgih padla na 10 centov za dolar. In vse te institucije, Micro M je bila ena od teh, so seveda zelo veliko izgubile. Denar, ki je šel iz Slovenije v tujino, ki so ga takrat skrivali ob prehodu in osamosvojitvi. In seveda s tem, ko so silili, da Slovenija prevzame nesorazmeren del tega dolga, je cena jugoslovanskega dolga na sekundarnih trgih nenadoma zrasla. In glejte, v pogajalski skupini takratne slovenske vlade, ki se je dogovarjala s Pariškim klubom in z zaupniki, so bili tudi ljudje iz vodstva Saftija. Mi smo na to takrat opozarjali, moralo bi biti vse to v zapisnikih vlade, tudi magnetogramih, če jih niso že izbrisali. In čez vlado to ni moglo iti, dokler se potem ni spremenilo z 22.e členom, drugi odstavek 11. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine. V zgodovini slovenske države najbrž ni nobenega zakonskega akta, s katerim bi bili slovenski davkoplačevalci tako oškodovani, in to dvojno oškodovani, kot je bila tista odločitev. Ali je kdo odgovarjal za to? Je bil kak postopek sprožen? je kdo vprašal po odgovornosti, potem ko je prišlo do razsodbe evropskega sodišča? To še vedno plačujemo in verjetno bomo večino tega v prihodnosti še morali. Toliko o tem, toliko o našem dolgu države. No in da nadaljujemo z, bom rekel, mafijskim upravljanjem z državo prek opisa zgolj enega od teh vzporednih mehanizmov, na katerega je gospod Rado Pezdir opozoril v tej knjigi. V tej knjigi pač najdete vse o Ljubljanski banki, njenih podružnicah v tujini, kako so nastajale, kdo je s tem upravljal, kako jih je prevzel, kako je partija nastavljala tam kadre tudi še po osamosvojitvi, z dokumenti. Jaz nisem slišal še nobenega od teh, ki je omenjen tukaj, da bi kakorkoli rekel, da kaj ne drži. Vse je tiho, omęrta je v zvezi s tem, in to kljub temu, da se potem potem Nova Ljubljanska banka pojavila vse do privatizacije kot eden od instrumentov mafijskega upravljanja z državo. Jaz upam, da so danes novi lastniki s tem razčistili, da je banka daleč od tega, kar je tukaj opisano, in da smo končno rešeni, bom rekel, te nevarnosti. Imate dobre finančne rezultate, tako da upajmo, da je vsaj to za nami. Ampak to je šele od nedavnega. Mislim, da je pred volitvami leta 2011 na izrecno vprašanje voditelja na nacionalni televiziji gospod Janković priznal, da je klical vodstvo Nove Ljubljanske banke zato, da so pristali na to, da konzorcij slovenskih bank odobri za Stožice 200 milijonov evrov kredita, ki ni bil nikoli vrnjen. Mi ga odplačujemo, ker smo ga socializirali z javnim dolgom. 200 milijonov. Človek je poklical, ljubljanski župan je poklical upravo NLB in so odobrili. Sam je to povedal. Nikome ništa. Neko sojenje glede zlorabe evropskih sredstev zoper njega in gospoda Romana Jakiča, ki je poln vladavine prava in človekovih pravic sicer in liberalizma, ampak ker je gospod Janković enako javno na televiziji rekel, da on nikoli ne bo obsojen ali pa zaprt, ker je vedno nasprotoval politiki SDS, za katero je prej poslanec rekel, da smo kriminalna združba, potem vidimo, kako so stvari postavljene na glavo. Vse to je pač pripeljalo v neko situacijo, kjer je bil možen tudi največji kriminal mednarodnih razsežnosti v zgodovini slovenske države. Mislim, da je kolega iz Nove Slovenije prej to omenjal, to je pranje iranskega denarja v Novi Ljubljanski banki v času vladavine ponosnih naslednikov. Ni šlo za 800 milijonov evrov, zadnji podatki kažejo, da je bilo takrat v NLB oprano 1 milijarda 800 milijonov ameriških dolarjev, 1 milijarda 800 milijonov. In ta denar ni bil razpršen na 35 tisoč računov, kot je takrat kazalo, ampak na preko 70 tisoč različnih računov. Nekateri so se glasili na ime Miki Miška in Jaka Racmana, pa je šlo to čez vse nadzore mafijskega upravljanja z državo. A je bil kdo za to obsojen? Je kdo bil za to vsaj obtožen? Ne. Tožilec, ki je zavrgel ovadbe, ki je zavrgel ovadbe, kolikor so bile doslej vložene ali pa večino njih, je bil za nagrado poslan na evropsko javno tožilstvo. Njegovi kolegi v tožilskem svetu so ga za nagrado poslali na evropsko tožilstvo. Toliko o evropskih tožilcih. In velika saga zdaj o delegiranih tožilcih. Gospa Kövesijeva je rekla, da je sum nezakonitega trošenja evropskega denarja, kar se Slovenije tiče, v 12 primerih. ti primeri niso iz našega mandata, so iz vašega mandata. Zato ste tudi tako zainteresirani, da to preiskujejo ljudje, ki so vam blizu, da se ne bi še kaj odkrilo, kot se je odkrilo v primeru Stožic, kjer sta gospod Janković in gospod Jakič kotlovnico prodajala ne po kvadratnih metrih, ampak po kubičnih metrih zraka. Zelo inovativno, moram reči. reči. Strokovnjaki so takrat, ko je preiskovalna komisija tukaj odkrila ta kriminal mednarodnih razsežnosti, ugotavljali, da za pranje tako velike vsote denarja Iran izplačuje provizije v več stotinah milijonov evrov. Torej tisti, ki ste to omogočili, povejte, kje so ti milijoni. V katerih medijih, v katerih nevladnih organizacijah, v katerih paravojskah?

Nadzorne institucije, ki bi morale reagirati – Urad za preprečevanje pranja denarja, kriminalistična policija, NPU, tožilstva,

In zdaj vi govorite o korupciji? Ko jaz razlagam, ko včasih beseda nanese na te probleme, evropskim kolegom o tem primeru, gledajo zelo nejeverno. Nekako ne verjamejo, da je to možno. Ne verjamejo, da je možno, da Državni zbor soglasno sprejme poročilo preiskovalne komisije, kjer so vsi podatki o pranju iranskega denarja, da se to pošlje institucijam, pa se ne zgodi nič. Ne verjamejo. Glejte, nihče v Evropi ne verjame, da je temu tako, natančno tako, kot to dejansko je.

IranNLBgate z vsemi mednarodnimi in domačimi kriminalnimi posledicami je lakmusov papir slovenske kriminalistične policije, tožilstva in sodstva. Dokler te stvari niso preiskane, naj mi ne navajajo statistik, koliko korupcije so odkrili, kako so jo preganjali in tako dalje In zdaj vsem tistim, ki to zagovarjate, res, kapo dol nad sposobnostjo takšnega sprenevedanja. takšnega sprenevedanja. Imamo zelo veliko kriminalistov na glavo prebivalca, zelo veliko tožilcev na glavo prebivalca, mislim da, rekordno število sodnikov na glavo prebivalca, ampak, ko gre za velike korupcijske zadeve, kjer so vključeni vzporedni mehanizmi globoke države, vsa ta množica ne dela nič. se popravljam, v primerih, ko se jim kje zalomi, kot v primeru sodnika Radonjića, ki je pač sodil po svoji vesti, se vsi spravijo nanj, se vsi spravijo nanj in ga preganjajo in izločajo iz sistema. In nobenega hrupa. Hrup pa je, recimo, ko nek obskurni portal zapiše, da naš vodja poslanske skupine nima diplome − naslednji dan jo mora pokazati.

in gledajo vsak fon, vsako besedo, vsako vejico, vsak podpis. Potem se pojavi dvom v diplomo vrhovnega sodnika, tu pa noben odvisni medij ničesar o tem. Vrhovno sodišče izda sporočilo, da so vsi sodniki imenovani po nekem postopku, da so ta vprašanja neumestna, da bo sodnik sprožil postopek in da bo iztoženo nakazal v dobrodelne namene. Je to vladavina prava? Si predstavljate, da se nekje pojavi sum, recimo tega, da kdo od teh redkih sodnikov, ki niso vpeti v vzporedni mehanizem globoke države, nima diplome pa da nima pravosodnega izpita. Recimo, da se tak dvom pojavi v primeru gospoda Jana Zobca. Kakšen kraval bi bil! Specialistke za diplome z nacionalne televizije bi stale pred njegovimi vrati doma in čakale, da pokaže diplomo. Ker pa gre za posvečenega sodnika, pa je popoln molk v osrednjih medijih. Opozicija ne zahteva nobenega sklica kake komisije in preverbe in tako naprej;

na Vrhovno sodišče imenujete za sodnike ljudi, ki nimajo niti enega dneva sodne prakse, recimo gospod Gorkič, pa je postal vrhovni sodnik. V tem primeru se človek res vpraša, če nekdo brez tega, da je en dan bil v sodni dvorani, lahko postane vrhovni sodnik, saj potem lahko tudi nekdo brez diplome postane sodnik;

Vsi ti postopki, ignoranca, do kršitev pravil, zagovarjanje nečesa, češ, ker je to storil naš, to ni problem,

Ljubljansko banko, na vzporedni mehanizem, vezan na slovenski bančni sistem, in vse te zlorabe, potem je verjetno ta številka še nizka, če bi iskal povprečje. Zagotovo pa je ne boste dobili, če boste seštevali stroške osebne zaščitne opreme pa respiratorjev pa zaščitnih mask, ker če bi bila vse korupcija, ne bi dosegli 10 procentov te vsote. Toliko. Jaz res predlagam, da se govori o dejanskih problemih mafijskega upravljanja z državo, ki so, recimo, v tej knjigi gospoda Pezdirja zelo natančno opisani z vsemi možnimi

dvajsetih minutah male učne urice polpretekle zgodovine jaz res ne vem več, o čem se pogovarjamo. Predsednik Vlade, to, kar ste zdaj odpredavali, se sliši kot ta tipični trumpovski QAnon. Pač, obstaja neka zarota nekih ljudi, ki upravljajo z državo, in ne vem kaj. Jaz sem točno to predlagal, da se pogovarjamo dejansko o problemih ljudi, vi pa zahajate v neke teorije zarote, pa v neko preteklost. Glejte, ne vem, če koga to sploh zanima, danes mogoče informacija, da kriminalisti preiskujejo Nacionalni laboratorij za zdravje, hrano in tako naprej glede verifikacije testov Majbert Pharma, na podlagi katere je seveda to podjetje v preteklem letu zaslužilo več kot 5 milijonov evrov. Podjetje, katerega eden od glavnih ustanoviteljev in voditeljev je nekdo, ki je povezan z stranko SDS. O tem sem govoril. Govoril sem o tem, da je novoustanovljeno podjetje za dobavo zaščitne opreme, ki ga ima v lasti brat predsednika Vlade, kar naenkrat v času epidemije začne dobavljati respiratorje. Pa da ne nadaljujemo, kaj vse je bilo nabavljeno. Zdaj, če to ni korupcija, o kateri bi predsednik Vlade vsaj upal reči, ne, ni res, kot je prej dejal, da ni nihče zanikal tega svojega QAnona,

Vi počnete, nekdo drugi to počne, globoka država to počne, to nismo mi. V resnici pa počnete vi dvakrat, trikrat hujše stvari. Dejansko to, kar se dogaja in kar spremljamo, odkar ste od marca lani na oblasti, je v bistvu eno neprestano kolo korupcijskih dejanj, ki se odvija iz dneva v dan. Pred nekaj dnevi smo tudi spet brali, kako nekatere ljudi, ki jih sicer predsednik Vlade tu v Državnem zboru obtožuje, kakšne so bile njihove vloge v času epidemije. Tako je gospod Breznik, zdaj poslanec, takrat državni sekretar, obiskoval podjetje Rastoder in kakšni so bili nameni teh obiskov. Spet povezano z financiranjem Nove24 in spet povezano s strankarskimi uslugami. Da ne omenim še enkrat, da Holding slovenskih elektrarn plačuje odvetniško firmo, ki na zalogo vlaga tožbe proti posameznikom v tej državi, novinarjem, poslancem in tako naprej. Holding slovenskih elektrarn plačuje neki odvetniški firmi, da Roku Snežiču, ki je consigliere gospoda Janše, lahko vlagate svoje verižne tožbe vse naokoli. Človeku, ki se po Sloveniji vozi z več sto tisoč evrov vrednim maseratijem, ki pa uradno na papirju nima nič oziroma nekaj 300 evrov gotovine mesečno, niti bančnega računa nima, je eden večjih davčnih dolžnikov v tej državi. Nič se ne zgodi. Kaj pa to? Kaj pa bomo s to korupcijo, kaj bomo s tem izigravanjem pravil, s tem izigravanjem davkoplačevalskega denarja? Človek, ki je več kot očitno tesno povezan s predsednikom Vlade, dolguje državi za pol milijona evrov davkov in nič se ne zgodi. Predsednik Vlade ima v tem primeru zelo konkretne vzvode, da kakšno stvar premakne, če bi mu bilo mar in če bi bil res tak bojevnik proti korupciji. Da ne govorimo o gospodu Simiču, ki je tudi eden od svetovalcev predsednika Vlade, ki je nepooblaščeno vpogledovala v podatke FURS o davčnih tajnostih v času, ko je tam bil. Lahko se lotimo tudi ministrov. Imamo ministra za pravosodje, ki je verjetno prvič v zgodovini te države nekdo, ki je osumljen ponarejanja listin in utaje davkov, minister za pravosodje. Da se ne dotikamo potem raznih Vizjakov in tega. In tukaj zdaj govoriti o nekih stvareh, ki so se dogajale na začetku 90., ko se je Slovenija osamosvajala, o tem, kaj so delali bivši komunisti, bodoči komunisti in ne vem, ponosni nasledniki, ne vem kaj … Koga to briga? Dajte angažirati, ne vem, detektive, naj gospod Pezdir še bolj temeljito to razišče, tričetrt stvari je verjetno itak zastaranih in tega ne bomo rešili. Mene pa zanima konkretno, zakaj ta vlada dela iste stvari in nima pri tem nobenih težav. Kar to, kar smo zdaj poslušali s strani predsednika Vlade, je dobesedno, poglejte, saj to so vsi počeli v preteklosti, bomo pa še mi malo.

enega dneva neke konkretne prakse, kot je dejal zdaj predsednik Vlade za enega vrhovnega sodnika, človeka, ki je napisal v svojem življenju več kot nič kazenskih ovadb in tako naprej in je zdaj šef NPU, ob tem seveda tudi tesna prijateljica Roka Snežiča, spet consigliera predsednika Vlade. Včeraj in od začetka mandata te vlade vršite pritiske na medije, vemo, s kakšnim namenom. Obvladovati medije je ena osnovnih metod za to, da seveda se kontrolira to, kaj prihaja v javnost, v kakšni meri in kako se interpretira resnica. To ste skušali doseči z STA, zdaj skušate doseči z RTV, napadi, napadi, kapitalski pritiski na medije se dogajajo s strani SDS v tej državi. Še enkrat, tudi kar se tiče orožarskih afer, tudi na začetku je nekdo rekel, da je bila pač to tudi neka podtaknjena stvar. Poglejte, Patria ni, se ni zaključila v tej državi. Sodni postopki so zastarali, zastarali so, medtem ko so na Finskem in v Avstriji ljudje odgovarjali za povezane stvari. Se pa bodo verjetno ponovile te afere. Še enkrat poudarjam, prvič v zgodovini smo dobili nek zakon, ki predvideva v bistvu legalizirano porabo 780 780 milijonov za orožarske posle, iz meseca v mesec pa rastejo njihove postavke. Jaz mislim, da so to problemi, o katerih bi se danes morali pogovarjati, ne o nekih starih tranzicijskih zgodbah, Peterletih in Kučanih, mislim, da to nikogar več ne zanima oziroma vsaj ne bi smelo zanimati. Imamo danes ljudi, ki ne vedo, kako si plačevati položnice zaradi dviga cene elektrike. Imamo ljudi, ki ne vedo, ali ima sploh smisel ostati v državi, kjer ni ustreznih zaposlitev, in pač se soočamo z begom možganov. Imamo problem, da verjetno bodo ljudje začeli odhajati zaradi tega, ker si skušate šole podrejati, medije podrejati, vse podsisteme, in pač ne vidijo več niti smisla ostati v taki družbi. In mislim, da so stvari, ki danes ljudi zanimajo. Ne pa neke stare zgodbe izpred 20, 30 let, ki v bistvu služijo samo temu, da postavljate to Potemkinovo vas, ki jo potem napadate, medtem ko se v ozadju dogajajo bistveno hujše stvari, kot to, kar skušate prikazati.

da v tem parlamentu potekata dve komisiji v povezavi z nabavo testov, ki jih je omenil, in da je prejudiciral izide teh preiskav, česar ne bi smel. In da je hkrati tudi kršil in govoril, kdo je največji davčni dolžnik, to je davčna tajnost, medtem ko je obsodil direktorja Simiča, da ne bi smel vedeti,

Ni prišlo v tem primeru do ničesar v zvezi s poslovnikom, drugo so pa vsebinski poudarki, ki jih boste lahko v razpravi tudi negirali, ker so netočni in zavajajoči. Nadaljujemo razpravo. Bom najprej za začetek prebral prve tri, štiri, ki ste na vrsti zaradi določenih sprememb. Najprej dobi besedo Anja Bah Žibert, za njo Rudi Medved,

Ko je bilo izglasovano v Državnem zboru, da se bomo pogovarjali o mafijskemu upravljanju in korupciji, sem najprej mislila oziroma še vedno nisem sigurna, če ni šlo tukaj za obračun znotraj levice same. Glede na to, da Luka Mesca ne vidim tukaj in da bi nam verjetno gotovo rad obrazložil, kaj je počel skupaj s Kordežem, bi seveda bila ta zadeva zelo zanimiva. Gre namreč ne samo za človeka, ki je bil obsojen za korupcijo, gre za turbokapitalista in za človeka, ki je pravzaprav sam priznal, da je škodoval tej državi. In glede na to, da se z njim dobivate na kavi, je zagotovo to zelo dobro izhodišče za današnjo razpravo. Verjetno bomo ta pojasnila dobili v prihodnjih urah, dokler bo ta seja še potekala. Kot drugo, me zelo skrbi, kar je povedal kolega Vatovec, ko je izgledalo tako, da so že kar znane vse zadeve, kar se tiče preiskovalnih komisij. In se sprašujem, če je to že vnaprej napisano ali se je najprej napisalo to, potem pa se je začelo delati, s tem da imamo že odgovore kar na začetku, potem pa teče še sama preiskovalna komisija. To je drug hud problem, ki ga danes vidim, in upam, da bomo v v tem državnem zboru o njem veliko še povedali. Sedaj pa mislim, da je tudi čas, da enkrat odgovorimo ponosnim naslednikom, da se naj ne ukvarjajo toliko s Slovensko demokratsko stranko in da naj sami plačajo svoje račune. So ena od strank, ki imajo dolg, neplačane račune, in to nenazadnje pade slaba luč pa res na vse ostale stranke, tudi na Slovensko demokratsko stranko, ker ljudje, s katerimi hoče sodelovati, potem malo čudno gledajo, ker mislijo, da je nekaj normalnega, da ne plačaš v tej državi računov. Ampak seveda to velja za prvorazredne. Kolega Vatovec je govoril, da se želi pogovarjati o sedanjosti, pa je začel zoper z orožarsko afero in tako naprej. Ja, res je, Patria je zastarala, samo tega si obtoženci niso želeli, je želel nekdo drug. Da pa bomo stvari poznali, je pa vendarle treba iti vsaj v čas naše osamosvojitve. Zdaj natančno vemo, da so obstali tisti, za katere osamosvojitev ni bila intimna izbira in si je niso nikoli želeli. Tisti Tisti čas je pa tudi obdobje, ko smo govorili o tako imenovani tranziciji in o tem, da bi Slovenija to nujno potrebovala. Danes lahko ugotavljamo ne samo, da je ni bilo, spodletela je. Ampak vse to se je dogajalo namenoma.

Iz preteklosti stvari tečejo v sedanjost. In naša sedanjost ima problem zaradi teh nerešenih zadev in omenjala sem že tranzicijo. Če je še nekdo v preteklosti razmišljal o tem, kaj je pravzaprav globoka država, da gre za neko nedoločeno besedno zvezo, s tem raziskovalnim priporočnikom, spoštovane in spoštovani, je odgovor na dlani. Natančno boste lahko videli, kdo, kaj in zakaj. Naj omenim samo enega izmed drobcev iz te knjige: »Omrežje, ki je nastalo na podlagi starih povezav med politiko, takratno Udbo in gospodarstvom, je s pomočjo kanaliziranja denarja …«, to je bila izvajalka NB, potem kasneje Nova Ljubljanska banka, »lahko uspešno preživelo to tranzicijo.« In za to gre. O tem je tudi govoril, vsaj o Ljubljanski banki, predsednik in gre za to, da se je ta sistem lahko obdržal. Zakaj pa se je lahko obdržal? Seveda, eno je zagotovo to, da smo imeli predsednike vlade tipa »Peace, ljubav, bok«, se pravi, nepomembni in za globoko državo še kako koristni ali pa vaški veseljaki, tudi ti niso ogrožali globoke države, tudi razni LDS-ovi predsedniki vlad, ki so kričali okrog, kdo je koga nastavljal, na primer, ali Janković njih ali obratno, čeprav so verjetno mislili, da so oni nastavljali Jankovića, so na koncu spoznali, da je nastavljal on njih in tako naprej. Zakaj je v tej državi vse to mogoče? Preprosto zato, ker smo pri pravosodju ostali povsem na začetku. Dovolite, da vam povem, kako je pravosodje takoj po vojni živelo v Sloveniji. »Temeljna naloga sodstva mora biti likvidacija političnih nasprotnikov in sovražnikov, ne pa reševanja nastalih sporov z uporabo zakona.« Za to gre še danes, spoštovani. Zato gre v orožarski aferi, za to gre v primeru Patria. Likvidacija političnih nasprotnikov. Zato seveda niso potrebni pravniki po izobrazbi, kje pa, lahko so sicer pravniki, ampak v prvi vrsti je bil pogoj, da so brezmejno vdani. pravi, ljudje so bili brez prave izobrazbe, pomembno je bilo, da so brezmejno vdani. Potem smo imeli tudi tako imenovane sodne laike. Naj vam povem po vojni primer, ko v Ljubljani nekaj sodnikov ni ravnalo tako, kot si je sistem zamislil, so jih zamenjali. Ali veste s kom? S krojačem, kapetanom JLA, mizarjem in enim od delavcev. Ti so pa potem postali sodniki. In ta sistem na podlagi Bavconovega, bom rekla, diktata, ki je dan, Takoj, ko se loti in če se loti kdo izmed njih problemov globoke države, bo slej ali prej na piedestalu, da se ga očrni in, če se le da, na neki način neki način likvidira politično, ne politično kot osebo, ampak kot je politika to počela z ljudmi. Pravosodni sistem je bil ves čas v rokah globoke države in je to še danes, zato, spoštovani, nismo in se ne ukvarjamo s preteklostjo. Govorimo o sedanjosti. Ampak dokler ne bomo rešili teh zadev, in to je rakrana, bo tako in še naprej bomo imeli novinarje, ki bodo lahko govorili o fašistični vojski, na drugi strani bodo pa vaši največji zavezniki, pa za vas to ne bo problem. Ko bo pa nekdo napisal učbenik, ki bi ga morali imeti na fakultetah, pa že v srednjih šolah, je pa seveda za vas problem in ukvarjanje z neko preteklostjo, ki je ni. To je sedanjost, spoštovani. Milijarda in pol opranega denarja je sedanjost. In o tem se moramo pogovarjat. In jaz se v tem smislu zahvaljujem Levici, pa še vedno upam, da bom dobila odgovora Luka Mesca. Hvala. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Besedo ima Rudi Medved, za njim pa bo razpravljala Nataša Sukič. Izvolite. Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Očitno imamo na urniku dve uri zaporedoma zgodovino. Jaz sem mislil, da imamo samo prvo uro zgodovino, ko je nastopil predsednik Vlade, pa nas je to malo potegnilo. Nisem pa vedel, da imamo v okviru seje Državnega zbora in prenosa tudi reklamne bloke. Saj zelo spoštujem delo gospoda Rada Pezdirja, ampak dvomim, da je zakupil toliko reklamnih blokov v okviru te seje Državnega zbora za svojo knjigo. Bom pa govoril o sedanjosti. To pa po teh dveh urah zgodovine vsekakor, predvsem seveda o načinu vladanja, in to je bil tudi namen, to je bil tudi namen tega poslanskega vprašanja in same današnje razprave − o načinu vladanja oziroma upravljanja z državo te vlade, ki je izrazito avtoritarna, izrazito avtoritarno vlada z odloki. Z odloki vladajo avtoritarne vlade, ki ne najdejo stika niti s civilno družbo, niti s stroko, niti z Državnim zborom, ki ga s temi odloki tudi vsakokrat znova zaobidejo. In tisto, kar avtoritarni načini vladanja počnejo, je podrejanje vseh družbenih podsistemov. Govorimo o aferah, smo jih danes omenjali. Govorimo o sedanjem času, o času tretje tretje vlade Janeza Janše. O aferah, povezanih z nabavo medicinske zaščitne opreme, aferah, povezanih z nabavo testov. In seveda pravimo, saj imamo organe pregona, ki morajo to raziskati in tudi ustrezno procesirati. Imamo stroko znotraj teh organov pregona? Imamo. Ali smo lahko prepričani, da ta stroka znotraj znotraj organov pregona lahko tudi neovirano opravlja svoje delo? In seveda zato smo lahko tudi v dvomih, da bodo afere, o katerih sem prej govori, preiskane. Ali lahko opravljajo svoje delo avtonomno in brez pritiskov kriminalisti, policisti, tožilci? Srhljivo je to, kar je nedavno izjavila glavna evropska tožilka. To je pa res tako kot v kakšnem filmu o mafiji, ko reče, in to naslovi na slovenske tožilce: »Tožilci, spregovorite. Niste sami.« To pa je srhljivo. To pa je naravnost srhljivo. In zato seveda imamo lahko upravičene dvome, zaradi vseh teh pritiskov, da morda pa te afere oziroma morebitna kriminalna dejanja znotraj tega ne bodo raziskana. Ko govorim o pritiskih na družbene podsisteme, omenjamo najrazličnejše inštitucije in kar nekako mimo nas gre velikokrat stanje v slovenski policiji, katerem je treba odkrito in naglas spregovoriti. Ker stanje je alarmantno. Stanje v slovenski policiji je alarmantno in skrbeti nas mora. Policija po načinu vodenja ne le, da postaja, ampak je v tem dobrem poldrugem letu postala podaljšana roka vladajoče politike. zelo globoke sledi pušča politika v sistemu policije. In temu pritrjujejo mnogi zaposleni v samem sistemu policije, ki povedo, da stanje še nikoli ni bilo slabše, kot je zdaj. In se potem sprašuje notranji minister in sprašuje generalni direktor policije, od kod ti podatki, od kod vse to. Edino, kar je res, zanikati tega ne moreta. Zanikati tega ne moreta. In ustanavljajo neke skupine znotraj policije, ki bodo raziskale, od kod odtekajo tovrstni podatki v javnost. Od ljudi, zaposlenih v sistemu policije. Od ljudi. Ne od enega, dveh, petih, desetih. Od mnogih ljudi, ki jim je stanje, kakršno zdaj vlada v policiji, preprosto nevzdržno in tega ne pomnijo v vsem obdobju samostojne Slovenije. Ljudje to povedo. Ni treba ustanavljati nekih skupin, ki bodo iskale žvižgače ali ne vem koga vse še. Težko bodo našli vse te ljudi in jih kaznovali. Gre pa za sistematično kadrovsko čiščenje in spreminjanje celotne organizacijske strukture slovenske policije. In kaj je namen? Namen je vzpostaviti sistem, ki bo deloval natančno po navodilih vladajoče stranke SDS. Natančno po navodilih. Seveda je zanimivo, zakaj tako hitijo. Še nekaj mesecev je do volitev. In tudi tu je odgovor pravzaprav na dlani. Ker do volitev mora ta sistem delovati po meri vladajoče stranke kaj pa če se zgodi, da ta stranka ne bo sestavljala prihodnje vlade? In seveda to lahko upravičeno tudi pričakujejo in zato si znotraj sistema nameščajo kadrovsko strukturo, za katero v SDS računajo, da bo ostala ostala lojalna vladajoči stranki ne glede na to, kakšen bo izid prihodnjih volitev. Ampak po drugi strani je pa res, da bi to lahko bila v razmerah neke druge vlade pa tudi zelo močna ovira za normalno delovanje sistema policije. In stranka SDS si hoče zagotoviti dotok določenih ključnih informacij o delovanju policije ne glede na to, ali ne bo sestavljala prihodnje vlade, ker želijo ohraniti ohraniti nedotakljivost ključnih članov in njihovih podpornikov, ker je več njih v kriminalističnih preiskavah in tudi sama stranka SDS je v preiskavi. In tako je krog zaključen, zakaj se to dogaja in zakaj je potrebna takšna naglica, takšna ihta. Zato nas po teh volitvah čaka ta proces normalizacije. Bo težak, težak. Tako kot se je zdaj zarezala politika v sistem slovenske policije, je seveda neverjetno in bo zelo težko, zelo težko popraviti. Ker na ključnih mestih, na ključnih vodstvenih mestih v policiji so nastavljeni kadri neposredno po diktatu vladajoče politike. Pa ni treba, da so to člani stranke, stranke, ne govorimo o tem. Govorimo o filozofiji, o načinu razmišljanja in o karieristih, ki so čakali svojo priložnost, ne glede na strokovne kompetence, ne glede na karierni sistem znotraj Policije, ki je porušen. Ne glede na to, da tako pomemben element, kot je kadrovska preverka, varnostna preverka za zaposlitev nekoga v Policiji, preprosto ne velja več, da to nima v samem sistemu premeščanja in zaposlovanja popolnoma nobene vloge več. Še več, tudi potvarjajo jih, tudi spreminjajo jih. Tudi spreminjajo. In verjemite, da ne govorim tega tja v en dan, saj to ste lahko kakšen dan nazaj tudi neposredno

Premestitve, razrešitve se dogajajo praviloma brez kakršnihkoli razlag, brez kakršnihkoli utemeljitev, pač po sistemu »odločeno je bilo,« ker niti toliko samozavesti nimajo ti novi policijski šefi, da bi ljudem, ki jih premeščajo kot figure na šahovnici, odkrito povedali, zakaj jih ne želijo več na določenem delovnem mestu, ampak se vselej znova izgovorijo na »odločeno je bilo …« Kje je bilo odločeno? Kje je bilo odločeno? V nekem drugem centru znotraj politike. znotraj politike. Dolgoletni delavci v Policiji so doslej v tem letu in pol večkrat javno razgalili podrejanje Policije aktualni politiki in vse manevre, kako ovirati preiskave, v katerih so udeleženi predstavniki celotne vladajoče politike ali pa stranke SDS. In tak vnebovpijoč primer je ustanavljanje teh delovnih skupin, kjer ljudi premeščajo znotraj tega v neke sobe za razmislek, umikajo pa visokokvalificirani kader in ljudi izolirajo pod pretvezo, recimo, da rešujejo probleme migracij ali pa zaostankov v Policiji, gre pa za osebnostno degradacijo teh ljudi. Pri čemer se generalni direktor Policije norčuje do te mere, da pravi, kako so ti ljudje, ki so strokovnjaki in so delali na zelo odgovornih delovnih mestih, silno navdušeni in kako vidijo nove izzive, kako ker so večinoma vsi premeščeni v Tacen − vzgajajo nove policijske kadre, kar je seveda popolna neresnica. To, če si v Tacnu, še ne pomeni, da tam predavaš; samo eden, kolikor vem, od teh bivših policijskih šefov tam tudi nekaj predava. Če grem naprej. Ko že omenjamo oviranje in onemogočanje najrazličnejših kriminalističnih preiskav, kar je evidentno. Če vodjo preiskave, ki preiskuje sumljivo nabavljanje zaščitne opreme v primeru gospodarskega ministra Počivalška, sredi preiskave umaknejo in ga dajo v delovno skupino, mislim, da je ta v tem primeru za zaostanke ali migracije, saj niti ni tako pomembno, če se to zgodi v okviru Nacionalnega preiskovalnega urada, potem nas seveda ne more napeljati na nikakršno drugo prepričanje, kot da gre za očitno oviranje oziroma zaviranje preiskave. po tem političnem obvladovanju, in končno je Nacionalni preiskovalni urad tudi politično obvladan, je seveda za vlado in stranko SDS to izjemnega pomena, saj je prav Nacionalni preiskovalni urad, iz katerega so potem nekatere kriminaliste umaknili v te delovne skupine, preiskoval te za vlado oziroma stranko SDS najbolj boleče zadeve. To je ta realnost, ki se dogaja pred našimi očmi, ko govorimo o sedanjosti, ko govorimo o načinu upravljanja te vlade z državo oziroma s pomočjo vladne koalicije. In to nas mora skrbeti. In seveda to skrbi tudi ljudi. Saj tudi ljudje to vidijo, od kod bi sicer to nezaupanje v slovensko policijo tako drastično padlo v tem pol drugem letu. Ljudje preprosto ne zaupajo, pa niso za to krivi policisti, ni za to krivih tistih 8 tisoč policistov. Krivih je nekaj deset ljudi, ki so se na teh vodilnih mestih popolnoma uklonili vladajoči politiki, popolnoma, da so generalni direktorji pod to vlado, trije so bili oziroma sedaj je tretji, pravzaprav lutke v rokah vladajoče politike. In to ljudje vidijo. In ni čudno, da je prišlo do tega žalostnega upada zaupanja v slovensko policijo, ki je iz osnove seveda servis za državljane in tega se ljudje, zaposleni v Policiji, tudi zavedajo. Imamo pač opravka z neko kliko na vodstvenih položajih, ki pa se je seveda popolnoma prilagodila in uklonila vladajoči politiki in filozofiji obvladovanja države prek represije stranke SDS. In to nas mora v tem trenutku skrbeti. In zato nas seveda mora skrbeti tudi to, da takšne razmere znotraj Policije lahko ustvarjajo dvom, da določene korupcijske ali pa kakršnekoli druge rabote oziroma afere ne bodo ustrezno raziskane, dokler bo JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Besedo ima Nataša Sukič, za njo pa bo razpravljala Iva Dimic. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Žel mi je, da kolegice Bah Žibert ni tukaj, ki se je spraševala o Luki Mescu. Pa bom kar jaz poskušala odgovoriti. Najprej prvo vprašanje. Tukaj danes debatiramo o korupciji, pomeni o desetinah milijonov, stotinah milijonov sumljivih poslov, tukaj pa se kolegica sprašuje, zakaj je Luka Mesec na javnem prostoru vsem na očeh popil kavo s Kordežem, ki je svoje odsedel? In jaz mislim, da gospod Kordež verjetno ni neka garjava oseba, s katero se ne usedeš in ne popiješ kave. Če bi Luka Mesec imel kaj skrivati, verjetno ne bi sedel na javnem prostoru pred galerijo, ampak bi se skrival, kot, recimo, poslanec Franc Breznik, ki je šel inkognito na obisk h kralju Derby banan, kokainskemu kralju Derby banan, ki je bil navsezadnje v preiskavi NPU, o čemer bom govorila kasneje. In danes vemo, da ni šel tja po čebulo in banane, ampak očitno je pač ravno gospod Rastoder eden glavnih financerjev Nova24TV. Pravkar dokumenti razkrivajo, da je Novi24TV do sedaj že doniral 122 tisoč evrov denarja. To so ti posli. gospod Breznik je bil tam inkognito. In če ga ne bi policija malo rahlo okajenega zaustavila na cesti, mi še danes nebi vedeli, da je bil gospod Breznik v službenem času pri kokainskem kralju Derby banan. Vsi pa boste zdaj tukaj tulili o tem, da je Luka Mesec pred Moderno galerijo, na javnem prostoru popil kavo z nekom, ki je svoje odsedel in menda ni neka garjava oseba. In to nima nobene veze s korupcijo. Ker to je ravno vaš problem – sklicatelj današnje seje je Levica, ji pa res ne morete obesiti niti, da smo udbomafijaši, niti da smo s kakršnokoli korupcijo povezani. To pa imate problem. Ampak kaj hočem povedati? Povedati hočem, da je ta družba že ves čas svojega obstoja očitno prežeta s korupcijo in klientelizmom, česar ne odobravamo, ne glede na to, katera vlada je bila na oblasti, ne pomeni, da če se je to dogajalo prej, da se to pač lahko dogaja tudi zdaj ali da se bo dogajalo v bodoče. In o tem poskušamo govoriti, da se tem praksam poskuša prirezati krila, da se ta družba začne boriti proti takšnim pojavom, ne pa da rečeš, ah, saj oni prej so kradli, saj to ni problem, in sploh ne zanikaš, ampak govoriš o neki preteklosti. Skratka, če ne bi do neba smrdelo po korupciji, klientelizmu in, če hočete, tudi mafijskemu upravljanju države, potem se pač v Policiji in na Nacionalnem preiskovalnem uradu ne bi pravkar pred našimi očmi dogajala brutalna čistka velikih razsežnosti na podlagi nekakšnega lustracijskega Zakona o organiziranosti in delu v policiji. Ne bi se dogajalo tako masovno premeščanje vrhunskih kriminalistov, vrhunskih kadrov v Tacen ali pa v nekakšne kazenskega delovne skupine, kjer ti premeščenci sploh ne vedo, kaj naj tam v tistih tako imenovanih tihih sobah sploh počnejo. Nihče jih tudi ne preverja, nihče ne evalvira njihovega dela, nihče jim ne pojasni, kaj nam tam delajo. Skratka, tam pač so, ker so umaknjeni oziroma, kot bi se premier izrazil, kot je danes povedal, ker so izločeni iz sistema; ker so na periferiji sistema, ker so pač ogrožajoči za trenutno vlado, ker pač preveč vedo. In skratka, na udaru so ne samo tisti, ki niso lojalni stranki SDS, ampak na žalost dejansko ljudje, vrhunski kriminalisti ali pa načelniki policijskih uprav, celo sindikalisti, pač zato ker si enostavno upajo povedati kaj naglas ali pa ker preveč vedo. In potem se jim grozi z odpovedjo delovnega razmerja, grozi se jim kar preko Twitterja, od premierja preko ministra do generalnega direktorja policije Olaja. Recimo, minister gladko sindikalistom zabrusi na Twitterju: lenuhi, začnite delati. Mislim, to seveda niso nedolžni ali pa slučajni tviti, da se razumemo, tudi niso neki spodrsljaji. Ti tviti so strogo namenski, njihov namen je jasen. Gre za ustrahovanje, gre za politično podrejanje v policiji, gre za utišanje vseh, ki vedo preveč in so zato ogrožajoči. In na tak način se zaščitijo koruptivni posli, spoštovane in spoštovani. Najprej to urediš na Nacionalnem preiskovalnem uradu in pa v Policiji – tam, kjer se ponavadi kriminalna dejanja preiskujejo. Seveda zato ni slučajno, da se to dogaja točno na NPU in točno v Policiji. Tako preprečiš preiskave, za katere želiš, da jih pač ni. In to se je dejansko začelo nemudoma po nastopu te Jaz razumem, da vsaka vlada zamenja generalnega direktorja ali pa direktorico Policije. To je naredila še vsaka vlada. Ampak začelo se je malo drugače. Po hitrem Po hitrem postopku so razrešili direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Darka Muženiča, na nezakonit način. Človek bi moral uradno še zmeraj biti direktor, pa ni. Preprosto ni. pod njegovim vodstvom je urad konec aprila začel preiskavo sumov nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme. Pod vodstvom Muženiča. In potem je bil brez pojasnil odstavljen. Sklep zakaj, se torej izpisuje sam. To so posredni dokazi, spoštovane in spoštovani. Kadar potekajo postopki na sodišču, imaš direktne dokaze in imaš posredne dokaze, in ti dokazi so pač posredni, ampak jasni indici so, zakaj se to dogaja. Zato da se zaustavijo preiskave o ljudeh, ki so bodisi blizu stranki SDS ali pa so v interesni sferi te vladne koalicije, recimo, da se preprečijo preiskave Roka Snežiča,

Kdo se je odločil za zamenjavo direktorja Muženiča? Muženič ne ve. Sedaj predava v Tacnu. V Tacnu, kjer so se znašli tudi številni drugi vrhunski kriminalisti in kriminalistke. Nekatere so imenovani v tako imenovane delovne skupine za migracije ali pa za reševanje zaostankov. Tja dajemo mi vrhunske kadre danes, ko je teh kadrov premalo v resnici v policiji. Tja sta bila premeščena tudi pomočnik direktorja NPU David Antolovič in pa vodja preiskav na NPU Igor Kekec, ki sicer, kar je najbolj zanimivo, še vedno uradno zasedata svoje mesto, a tega dela ne opravljata več. In ko na komisiji, preiskovalki, ki je javna predvajana na televiziji, da ne boste rekli, da izdajam kakšne zaupne podatke, vprašamo, kdo zdaj to dela, ne dobimo jasnega odgovora, spoštovane in spoštovani. Veliko izmikanje in veliko sprenevedanje, ampak ta dva tega ne delata več, čeprav sta to delala. Glede domnevnega seznama za tako imenovani odstrel, na katerem naj bi bili moteči zaposleni, ki so jih premestili v Tacen, je recimo Antolovič na preiskovalni komisiji povedal, da je dobil osebno opozorilo, citiram: »Naj pazi na sebe, ker je na vrhu.« Konec navedka. V taki državi živimo, spoštovane in spoštovani. In potem poslušamo, kako je bila nekoč država taka in je izločala ljudi iz sistema. Danes smo slišali celo uro zgodovine o tem, nič pa o tem, kar se trenutno dogaja. In dogajajo se strašljive stvari. Nihče od teh ljudi ne dobi pojasnila, zakaj so izločeni iz sistema, kot bi rekel premier Janša, nihče. Te priče so spregovorile tudi o številnih nadzorih na NPU, ki so se zvrstili v zelo kratkem času. Po Antolovičevih besedah so ti nadzori dobesedno hromili delo Nacionalnega preiskovalnega urada, saj jim je ob pojasnjevanju preteklega dela zmanjkovalo, logično, časa za sprotno delo. Enako je potrdil tudi nekdanji v. d. direktorja NPU Lepoša, ki je opozoril, da so bili v dveh mesecih na NPU kar trije nadzori, kar je enako število nadzorov kot od celotnega začetka delovanja NPU. Predstavljajte si. Seveda je Lepoša odstopil, ker tega ni mogel zdržati in se tudi ni strinjal s kadrovskimi premestitvami, recimo, kriminalista Antoloviča v Tacen. Antolovič je na preiskovalki tudi pojasnil, da je bil prvi nadzor, pazite, prvi nadzor odrejen − kdaj? Točno na dan preiskovalnih aktivnosti v zvezi z nabavo zaščitne opreme, ko so kriminalisti NPU opravili hišno preiskavo pri ministru za gospodarstvo Zdravku Počivalška. Točno na tisti dan, spoštovani! Kakšna koincidenca ali ne? Vse skupaj so samo slučaji in naključja. Počivalšek je bil seveda o preiskavi zaradi domnevnih nepravilnosti pri nabavi medicinskih ventilatorjev, ki jih je država kupila od podjetja Geneplanet, vnaprej obveščen to vemo, saj je Nova24TV en dan prej to objavila − pa tudi telefona ni hotel odkleniti, to je povedal in pričal kriminalist Kekec.

Kaj se bo dalje s tem telefonom dogajalo? Ne vemo. Glede na kadrovanje Janševe vlade na NPU, bo verjetno telefon skrivnostno izginil ali pa bodo skrivnostno izbrisani vsi ključni podatki iz tega telefona. Tako pač to je, spoštovane in spoštovani. Kdo danes preiskuje Počivalška? Ne vem, zares, kaj ne? Kekec je seveda odgovoril tudi na vprašanje glede domneve, da je bil tudi strokovnjak za davčno optimizacijo Rok Snežič vnaprej obveščen o hišni preiskavi. d. direktorica NPU Petra Grah Lazar, ki je dobila to mesto sredi potekajočega razpisa, ko so se trije drugi prijavili − ne vemo, kako je to možno ženska, ki je meni osebno na komisiji izjavila, da je spisala več kot nič kazenskih ovadb, da sicer ne vodi statistike, ampak, da verjetno več kot eno. No, ta ženska je danes direktorica NPU in prijateljica Snežiča. Se je sicer umaknila iz preiskave, a po Kekčevih besedah za hišno preiskavo je pač morala vedeti kot direktorica. kaj je povedala, je rekel, če je povedala, so lahko samo domneve, špekulacije, seveda tega ne vemo, ampak posredni dokazi, spoštovane in spoštovani, povezave, vezi, to, da je vedela, povejo marsikaj. Kekec je tudi povedal, da v svoji karieri še ni bil deležen takšnih pritiskov in vmešavanja v njegovo strokovno delo kot ob hišnih preiskavah lanskega junija. In vi boste govorili, da tukaj ne smrdi po korupciji, klientelizmu in mafijskem upravljanju z državo? Pa mislim, to je evidenten primer tega, kaj se trenutno dogaja, zakaj se to dogaja, kaj se poskuša skriti in tako naprej. O tem je treba govoriti, spoštovane in spoštovani, ne o letu 1994, pa ne vem, o neki globoki državi, pa udbomafiji, pa ne vem čem. Hvala lepa.